Kolegice i kolege, želim vam dobar dan!Nastavljamo sa sjednicom. Raspravit ćemo - Prijedlog Obiteljskog zakona, prvo čitanje, P.Z.E. br.510 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješće ste primili na sjednici. Prijedlog zakona obrazložit će potpredsjednica Vlade, ministrica socijalne politike i mladih gospođa Milanka Opačić. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici dobro vam jutro. Evo krećemo sa obiteljskim zakonom, jednim vrlo osjetljivim i zahtjevnim zakonom upravo zbog toga što se tiče obitelji, tiče se nečega što je uvijek vrlo osjetljivo. Naravno ovaj zakon kao ni većina zakona nije pisan za situacije u kojima je sve dobro i u kojima stvari funkcioniraju i štimaju nego se naprosto piše zbog onih gdje mora intervenirati država. Svaki puta kada država intervenira uvijek je pitanje gdje je ta tanka granica u kojoj moramo ostaviti da obitelj bude na neki način samostalna i da sama odlučuje o nekim svojim unutarnjim unutarnjim odnosima a gdje je trenutak kada država treba intervenirati kako bi prvenstveno zaštitila u tom trenutku djecu ili nekog drugog člana obitelji. Zato smo pristupili izmjeni Obiteljskog zakona u nešto većem opsegu, radili smo praktički novi zakon zbog toga što bi izmjene i dopune u ovako velikom obliku bile vrlo nepregledne onima koji rade pa smo se odlučili ipak na ovakav jedan rekla rekla bih novi obiteljski zakon koji o većini svojih odredbi promijenjen u odnosu na prethodni. Mijenjali smo ga iz nekoliko razloga. Prvi je taj što imamo vrlo malo sredstava da spriječimo manipulativne roditelje u trenutku razvoda braka da svoju djecu koriste za međusobne obračune. U zadnjih 10-tak godina strašno je porastao broj djece koje se nalaze u psihosocijalnom tretmanu, djece koja su visoko traumatizirana zbog neodgovornih roditelja koji njih koriste kao sredstvo međusobnih obračuna ili u bitci za podjelu imovine ili bilo koji drugi interes koji odrasli nažalost imaju u onom trenutku kada krene razvod braka. Drugo, mijenjali smo zakon i zbog nekih drugih životnih situacija o kojima ću ovdje nešto reći i naravno zbog konvencija koje su se sve ove godine potpisivale ali se nisu provodile odnosno nisu bile upisane kroz određeni zakonski prijedlog i dakle zbog svih tih manjkavosti ali prvenstveno zbog ovih životnih problema koje imamo smo išli u promjene obiteljskog zakona. Ono što su neki noviteti, počet ću evo od razvoda braka u trenutku kada trebamo na neki način zaštiti dijete i njegov obiteljski dom, dakle mjesto gdje će dijete nastaviti svoj život i u tom dijelu mi smo dakle u nekoliko poglavlja zaštitili obiteljski dom, odnosno mjesto gdje bi dijete trebalo dalje nastaviti živjeti. Uveli smo i još neke postupke pri razvodu braka, dakle sada ljudi idu na savjetovanje, imali smo obiteljsku medijaciju koja je u biti bila negdje na marginama našeg sustava, radile su i neke udruge, radile su dakle uglavnom nevladine organizacije. Međutim nikad nije bila sastavni dio sustava socijalne skrbi što mislimo da bi sada moglo pomoći. Medijacija se puno više razvijala u sustavu pravosuđa za neke druge stvari, to je vrlo interesantno. Kad ste imali bilo kakve druge sporove novčane vrste ili neke druge tu se medijacija razvijala, obiteljska medijacija koja je mogla pomoći jednom broju ljudi da se dogovore tijekom razvoda braka i da taj razvod braka bude puno puno više amortiziran u svom sukobu, ta obiteljska medijacija evo se u ovom sustavu nije razvijala, mi ćemo je sada staviti kao dio sustav socijalne skrbi. Uveli smo i roditeljski plan. Dakle riječ je o jednom planu koji omogućava zajedničku roditeljsku skrb za dijete. Mi smatramo da neovisno o tome što se dvoje ljudi odraslih razvodi, da dijete ima pravo na komunikaciju sa oba roditelja, ima pravo na susrete, druženja sa oba roditelja. To je dakle, jednako prvenstveno pravo djeteta ali isto tako i pravo oba roditelja na to druženje. Mislimo da je roditeljski plan koji će biti vrlo jasno strukturiran, strukturiran već sad u zakonu ali bit će i kroz poseban obrazac i pravilnik koji ćemo napraviti, ustvari jedno dobro sredstvo koje može omogućiti gotovo 70% bračnih partnera koji se razvode sporazumno, razvode se u miru, da onda i napišu zajednički, odluče o tome kako će zajednički skrbiti za svoju djecu. Naravno oni koji su visoko ofliktni moraju ići na sud. Dakle, roditelji u kojima postoji nasilje, u kojima je apsolutno onemogućena bilo kakva komunikacija, u kojem su konflikti toliko veliki da uopće dvoje ljudi ne mogu sjesti za zajednički stol i razgovarati, nažalost o toj manjini će morati odlučivati sud. Na svu sreću to jest manji broj ovoga slučajeva ali kao i u svakoj situaciji to su slučajevi koji najčešće izađu u javnost i koji nam pune novinske stupce i onda se stiče dojam da je ustvari većina ljudi takva. Po našim statistikama više od 70% ljudi se razvede sporazumno, negdje oko 15-tak % su parovi za koje mislimo da uz postupak medijacije možemo dobiti da postignu određeni spor, odnosno određeni dogovor i ostat će naravno ova jedna manjina za koju smo i stavili ovdje neke odredbe koja će morati ići na sud i o kojoj će morati sud odlučivati. U tom trenutku kada sud odlučuje, naravno za sve one koji ne budu poštivali sudsku odluku ili ono što su se dogovorili u roditeljskom planu, postoje i određene sankcije. Sankcije su na neki način stupnjevane, od opomene, od toga da će se moći tražiti naknada štete, npr. za roditelja koji je, doputovao, npr. iz Splita do Zagreba nije vidio svoje dijete, druga strana će mu morati nadoknaditi troškove tog puta, do toga da možemo zatražiti, druga strana ili centar za socijalnu skrb mogu zatražiti i promjenu odluke o skrbništvu nad djetetom. Dakle, ukoliko je roditelj manipulativan, ukoliko šteti svojim ponašanjem djetetu, ukoliko ne dopušta drugom roditelju i krši dječje pravo da ima kontakte s drugim roditeljem, u tom trenutku možemo posegnuti za ovom krajnjom mjerom, a to je promjena odluke o skrbništvu. Riješili smo ovdje i nešto što je bilo jedno životno pitanje, stigao je na Ministarstvo i na mene osobno jedan broj mail-ova, ljudi koji su bili strašno nesretni jer su njihova djeca umrla prilikom poroda, u tom trenutku oni nisu bili u braku i otac se u tom trenutku nije mogao upisati kao otac djeteta iako je bio otac djeteta. Dakle, uz traumu da im je dijete umrlo još su imali dodatnu traumu da im je zakon onemogućio da se upišu u tom trenutku kao otac djeteta. Mi smo i taj dio riješili i sada su i te prepreke, što se zakona obiteljskog tiče, maknute. U Obiteljskom zakonu smo ograničili i neke nadzore, naime, mi smo u analizama koje smo radili vidjeli da nam nadzori traju predugo. Našli smo nadzore koji traju i po 12 godina. Nadzor koji traje 12 godina definitivno pokazuje da nismo napravili što smo trebali. To znači da smo dijete ostavili, očito, disfunkcionalnoj obitelji, predugo, onda nam se dogodi da nakon tih 12 godina takvo dijete ustvari završi u nekom od popravnih domova. Dakle, nismo napravili ono što je bila naša misija, misija centra za socijalnu skrb, a to je da pomognemo obitelji ukoliko se procjeni, o novom zakonu, 2 puta po 6 mjeseci, da doista u toj obitelji je dijete na neki način ugroženo i da ne može se ništa učiniti da ta obitelj bude bolja. Onda se moraju donijeti neke druge odluke, što znači da ovog puta smo ugradili neke mehanizme koji će pomoći centrima da puno prije detektiraju što i kako se može pomoći određenoj obitelji, ali i da što prije donesu odluke kako bismo mogli djetetu dati drugu šansu. I da nam onda ne bude, ne budu nadzori neka vrsta alibi priče. A kad malo pogledate ustvari što smo napravili za dijete, vrlo malo. Uredili smo i dio koji se tiče posvojenja, naime, znate da je bilo dosta prijepora u dosadašnjem zakonu gdje je pisalo ukoliko se roditelj ne javi 3 mjeseca ili se javi u roku od 3 mjeseca, da onda se to smatra da skrbi za dijete. I svi ovdje u ovoj dvorani smo govorili da to nije skrb za dijete, da je to tako ispunjavanje jedne forme kojom se ustvari drži vrlo nepravedno, tako kažem, šapa na djetetu i neda se djetetu mogućnost da ode u posvojenje. Mi smo sada tu odredbu znatno doradili i rekli smo ako svojim ponašanjem pokazuje nezainteresiranost za dijete, to je već dovoljan razlog da se pokrene postupak za oduzimanje roditeljske skrbi. Kada je u pitanju posvojenje, zajedno sa pojedinim udrugama koji okupljaju ili potencijalne posvajatelje ili ljude koji su posvojili, prihvatili smo njihove sugestije da uvedemo stručnu pripremu za posvajatelje. Budući da, kako kažu neki stručnjaci, kad kupite mikser dobijete uputu o tome kako ćete ga staviti u funkciju, ali kada posvojite dijete, onda vam nitko ne kaže što i kako Većina djece su vrlo visoko traumatizirana zbog toga što dolaze iz obitelji u kojima su trpili ili zlostavljanje ili zapuštanje i zanemarivanje. Pa i sam smještaj u nekoj instituciji isto tako vrlo traumatiziran i naprosto ostavlja određene ožiljke na djetetu. Prema tome stručna priprema za posvajatelje bi trebala ustvari biti neka priprema za te ljude da znaju što ih čeka u posvojenju kako ne bismo imali poslije problema, kako bi se znali nositi sa problemima, dakle, koji će ih možda u nekom budućem periodu čekati. Zbog toga smo odlučili i napraviti još jedan iskorak, a to je smještaj djeteta sa ciljem posvojenja koji može trajati do 6 mjeseci kako bi se napravila dobra procjena hoće li zasnivanje posvojenja biti u skladu sa dobrobiti djeteta ili ne. Dakle, to je jedna faza u kojoj bismo trebali vidjeti da li takav jedan suživot funkcionira i može li se onda pretvoriti u jedan trajni život i u posvojenje. U ovom zakonu dogodile su se i dosta velike izmjene kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, dakle, prvenstveno osobe kojima se oduzima poslovna sposobnost. Mi smo zemlja koja ima nadprosječan broj ljudi kojima se na godišnjoj razini oduzima poslovna sposobnost. Kada pogledate zemlje EU, mi imamo izuzetno veliki broj, što znači da je to jedan prostor možda otvoren i za manipulaciju. Kako toga ne bi bilo, a i kako bismo poštivali konvenciju o ljudskim pravima koje smo preuzeli, mi smo odlučili formirati i pravnog zastupnika. Dakle, jedan institut pravnog zastupnika, koji bi trebao pravno zastupati djecu onog trenutka kada se nađu kao stranka u sudskom postupku ili se odlučuje o njihovim pravima, odnosno o njihovom životu, budući da se oni sami ne mogu zastupati na sudu i braniti. I oni će raditi, naravno i zastupanja ovih osoba koje se lišavaju poslovne sposobnosti. To je naša obveza po konvenciji, ali mislim da je to jedna ljudska obveza kako bismo te ljude zaštitili maksimalno, zaštitili njihova prava i kako ne bismo dopustili da se na bilo koji način sa takvim ljudima manipulira zbog bilo kakvih interesa imovine ili bilo čega drugoga. Dakle, riječ je o tome da ćemo za početak imati 8

uvodimo i neke druge mehanizme koji će ostaviti djelomičnu poslovnu sposobnost. Nažalost, danas imate puno ljudi kojima je u potpunosti oduzeta poslovna sposobnost. Kada bi ih se procjenjivalo po nekim sustavima koji funkcioniraju u zemljama EU, njima bi sasvim sigurno ostao jedan dio poslovne sposobnosti jer su naprosto u mogućnosti odlučivati o nekim, ako ništa drugo ono o malim životnim sitnim stvarima koji su za njih važne i mislim da im treba barem taj dio onda ostaviti, neke naravno druge poslovne sposobnosti se onda mogu i trebaju oduzeti. Naravno sve to u skladu sa pravilima struke i onih koji u tom trenutku vještače. Evo ovo su možda najkrupnije izmjene, najkrupniji naglasci u Obiteljskom zakonu, a sve ostalo ćemo danas raspraviti u raspravi koja će sada krenuti. Mi smo otvoreni za sve sugestije i ova rasprava i služi tome da Obiteljski zakon učinimo možda još boljim od onoga što smo mi napisali. Evo hvala vam lijepa na strpljenju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Replika Josip Salapić. Hvala potpredsjednice. Potpredsjednice Vlade. Što se tiče svega što ste rekli, prvo najvažnije, imali smo nedavno referendum o kojem se između ostalog govorilo i o braku o definiciji braka, obitelji, obiteljskim odnosima iako sam ja u raspravama bio za to da se to pitanje regulira Obiteljskim zakonom. Nažalost svi su nešto za ili protiv, a u ničem nismo zajedno. Ja se zalažem za to i naš klub da u ovom prijedlogu zakona zaštita prava djece, veći problem u Hrvatskoj da u raznoraznim definicija su konkretna provedba prava zaštite djece. Mnoge su obitelji u Hrvatskoj rastavljene, mnogi su postoci rastave brakova u Hrvatskoj nakon sklapanja braka i to je zabrinjavajuće, a ono najvažnije od svega i pomalo me čudi što se inicijativa U ime obitelji o tome nije oglasila, a to je jako važno pitanje, a to je zaštita djece. Što će djece nakon tih trauma razvoda braka i vidjeli smo posljedice teških razvoda, neodgovornih roditelja, neodgovornih roditelja koji bi se trebali brinuti o budućnosti svoje djece bez obzira na pravne posljedice razvoda braka. Dobro je što je prvo čitanje ovog zakona jer ćemo imati vremena, javna rasprava je prošla, prvo čitanje zakona je sada, klubovi će dati svoju riječ i zastupnice i zastupnici i dobro je što je prvo čitanje i ovo je jako važan zakon. I pozivam evo ispred kluba HDSSB-a i sve kolege i širu zajednicu i raznorazne inicijative u Hrvatskoj koje su se zalagale za zaštitu obitelji, braka i bračnih odnosa bez obzira na rezultate referenduma, bez obzira na stavove koji su bili u Hrvatskoj u proteklih mjesec dana da se pobrinemo da pravo zaštite djece, pravo zaštite osoba starije životne dobi ali općenito pravo zaštite braka i obitelji u ovom Obiteljskom zakonu dobije najvišu razinu s obzirom na temeljne europske vrednote. Ja smatram da Hrvatska pripada u zemlje europskog pravnog područja i trebamo dati maksimum da zaštitimo djecu i obitelj. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista kolegica Nansi Tireli. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospođo ministrice sa suradnicama, kolegice i kolege. Evo Obiteljski zakon koji je pred nama sigurno je jedan posebni zakon jer na drugačiji način odnosno drugačije od bilo kog drugog zakona tiče se svakog građanina RH. Kada smo Kada smo imali okrugli stol ovdje u Saboru u organizaciji 4 odbora i tematsku sjednicu vezano za Obiteljski zakon, onda je ministrica u jednom trenutku rekla da se neki saborski zastupnici prema ovakvim zakonima koji su debeli, veliki ponašaju kao prema lektiri i da ih isto tako i čitaju, da pogledaju najprije koliko imaju stranica pa da onda odluče što i kako s njima. Ovaj zakon smo pročitali i nismo čitali kao lektiru, čitali smo ga uistinu kao izuzetno važan zakon koji utječe na svakodnevnicu svakoga građanina RH i ono i ono što na početku zaključujemo jeste da nije razumljiv odnosno da nije dovoljno razumljiv građanima na koje se odnosi. U ovom vremenu javne rasprave od kada je zakon dan na javnu raspravu čuli smo izuzetno puno mišljenja struke, čuli smo puno mišljenja profesora obiteljskog prava, odvjetnika, djelatnika centara za socijalnu skrb i više-manje svi govore isto. Zakon do kraja nije dorečen i kao takav izazvat će u primjeni jako, jako puno problema i puno nedoumica. Ja uopće ne sumnjam da je predlagatelj u izmjenu postojećeg zakona odnosno u donošenje novog zakona išao sa najboljom namjerom da se problemi koje imamo do kraja riješe. Međutim imamo situaciju da smo imali postojeći Obiteljski zakon koji do kraja ja ću biti slobodna pa reći tako, nismo naučili sprovoditi, dakle zakon koji nam do kraja nije saživio u praksi i na kome nismo položili s dobrom ocjenom. Postavlja se pitanje sada što će biti sa ovim zakonom i koliko će nam vremena uistinu trebati da se svi po njemu educiramo, da ga svi kvalitetno naučimo odnosno da ga najbolje nauče oni koji ga moraju provoditi, a to su u prvom redu djelatnici centara za socijalnu skrb, onda suci koji evo čuli smo u uvodnoj replici ministrici da imamo svaki dan sve više i više rastava, da imamo svaki dan sve više i više traumatizirane djece, koliko će ga biti sposobni i u kojem vremenu naučiti oni koji ga moraju svakodnevno primjenjivati. Izuzetno je opasno za svaki zakon, a pogotovo za Obiteljski ako on u sebi ima puno puno nedorečenosti jer onda i dolazimo na iščitavanje lektire gdje svatko tu lektiru iščitava na svoj način i na pitanje profesora da interpretira to što je pročita kaže neko svoje mišljenje. To nije dobro, to dovodi do nejednakog postupanja. I sada smo svjedoci da se u rastavama braka ne postupa na isti način na svim sudovima, da se nema isti tretman u svim centrima za socijalnu skrb, da su roditelji na neki način možda privilegirani više u većim gradovima gdje ima više nevladinih udruga koje se bave njihovim problemima u odnosu na one građane koji žive u manjim sredinama gdje tih nevladinih udruga i civilnog sektora koji bi radio s njima i pomagao im u svladavanju njihovih prepreka nema dovoljno. S obzirom da je ovo prvo čitanje ja se uistinu nadam da ćemo svi zajedno konstruktivno biti na istom tragu a to je da zakon bude dobar, da zakon bude čim životvorniji, da bude čim lakši za primjenu i da do drugog čitanja ispravimo ono što se ispraviti da. S obzirom da zakon ima evo 557 članaka normalno od svega toga može se reći nešto ali s obzirom da danas ima puno govornika mislim da će se svatko fokusirati na određeni dio pa ću ja u ime našeg kluba iskoristiti vrijeme da upozorim možda na neke stvari o kojima bismo trebali voditi računa i do drugog čitanja ih možda, neću reći mijenjati ali možda decidiranije objasniti. Na primjer što se tiče obiteljskog doma imamo članak koji kaže da za vrijeme trajanja braka bračni drug ne smije otuđiti ili opteretiti nekretninu koja predstavlja bračnu stečevinu. To znači da kada piše da ne smije treba u zakonu pisati koje su posljedice ako to uistinu učini. Ovako dolazimo do situacije da zakon jednostavno sankcije ukoliko se tako nešto napravi ne predviđa. Dakle, imamo odredbu koja je na razini prijetnje ali za tu odredbu ukoliko se ne ispoštuje nemamo sankcije. Pričamo o zaštiti djece i zasigurno bi svatko tko tako nešto učini morao znati i koje su mu sankcije. U članku 45. stavak 1. piše da bračni drugovi imovinske odnose mogu urediti samo u slučaju prestanka braka ili bračne zajednice. Što to znači? Da će se morati čekati donošenje pravomoćne presude o razvodu braka. Biti će problema oko toga jer će svatko na svoj način upravo interpretirati ovakvu odredbu i mislim evo da bi tu trebalo staviti možda još jedan dodatak. U članku 298. stavak 3. vezano za uzdržavanje, kažete da predviđate uzdržavanje bračnog druga na neodređeno vrijeme kada postoje za to opravdane okolnosti. Opravdane okolnosti onda u objašnjenju navodite da su to kao recimo duljina trajanja braka, broj zajedničke djece i skrb o djeci za vrijeme trajanja braka te raspodjela obiteljskih obveza. Mislim da nam je ovakva definicija izuzetno opasna jer otvara prostor mnogim tužbama primjerice domaćica koje će zahtijevati uzdržavanje pod izlikom opravdanih okolnosti. I ja bih čak rekla s razlogom. Jer te majke i te žene koje sada recimo jesu u obitelji, brinu o obitelji i nisu zaposlene ne znamo cijenu koštanja njihovog rada a to jeste upravo taj minuli rad na koga se pozivamo, na temelju koga se može tražiti uzdržavanje uzdržavanje do daljnjega dok okolnosti to predviđaju. Imamo situaciju da obiteljsku skrb prenosimo na drugu odnosno na treću osobu. Gdje je razlika između situacije kada će dijete biti pod skrbništvom i situacije kada će netko moći prenijeti roditeljsku skrb a ovdje stvarno izrijekom piše trećoj osobi ili ustanovi? To je isto tako nejasno. Svi smo svjedoci da u praksi dolazimo do čudnih situacija, da se ljudi svačega sjete, da to iskoriste uvijek nekako u svoju korist a na štetu onoga koga koga ovim zakonom najviše branimo a to su upravo djeca. Što se tiče posvajanja djece i zaštite djece. Evo jučer smo svjedoci jedne nemile situacije u Vinkovcima i to jesu situacije koje nas moraju zabrinjavati. A takvim situacijama mislim da doprinose upravo do kraja Uvijek je faktor čovjek, uvijek je čovjek taj koji će napraviti u određenoj situaciji nešto izuzetno dobro ali i koji u određenoj situaciji može napraviti izuzetno loše. Zato moramo biti decidirani po pitanju obveza i po pitanju odgovornosti pogotovo djelatnika centara za socijalnu skrb ali u ovom slučaju i udomitelja. Uvijek postoji onaj prostor manipulacije, nažalost sve je ovo sa posvajanjem predugo trajalo, previše godina. I ja uistinu pozdravljam i registar posvojitelja. Međutim, u ovom zakonu opet nemamo prioritete koliko prioritete koliko će i na koji način onaj koji je upisan u registar posvojitelja dobiti dijete. Tko ima to prvenstvo, što znači odlučiti izabrati posvojitelja koji je u registru posvojitelja napisao nekakve svoje želje i koga je centar za socijalnu skrb ocijenio kao potencijalnim dobrim posvojiteljem? Tko je taj tko može reći da je jedan, jedna osoba ili jedna obitelj bolji posvojitelj određenom djetetu od neke druge obitelji? Opet u ovom zakonu toga nemamo. Dakle, nama se može tehnički dogoditi da mi ocijenimo da u tom registru određena obitelj čeka po 10 i više godina da postanu posvojitelji zato što je netko opet sa nekakvim svojim emocijama odlučio da će netko drugi biti bolji roditelj. To jesu stvari o kojima moramo voditi računa upravo zbog zaštite djece i da nam se ne događaju slučaj koji imamo evo sada najsvježiji i tome slično. Još je jedan ovdje sporan članak, mislim da je 98., u kome govori o vrjednija imovina odnosno gdje roditelj mora da bi upravljao tim vrjednijim imovinskim pravima dobiti odobrenje suda. Koja su to vrjednija imovinska prava? Opet ćemo doći u provedbi ovog zakona u situaciji da toga nećemo bit do kraja svjesni. I ono što me iščitavajući ovaj zakon zabrinulo jeste imamo prava djece, imamo obveze i dužnosti roditelja, ali nigdje nisam naišla na prava roditelja. Mi smo danas sve više i više svjedoci nekih drugih prilika, drugačijih prilika gdje imamo izuzetno dobre roditelje koji u određenoj situaciji nemaju baš nikakva prava. I na kraju evo samo da se ukratko osvrnem na obiteljsku medijaciju. Kada raspravljamo o medijatorima, obiteljskim medijatorima onda dolazimo na onaj temeljni problem da ih nemamo i ono što ste i vi ministrice spomenuli, imamo medijatore mislim da je negdje nekakav podatak oko 500 licenciranih medijatora u Republici Hrvatskoj, ali koji se u većini slučajeva najviše bave trgovačkim pravom. Obiteljski medijatori dakle moramo ih tek osposobiti i dobro je da zakon ide u primjenu sa 1.7., međutim ono što je ostalo nejasno jeste i ovdje piše da se radi na tome da se medijatori osposobljavaju, međutim nemamo informaciju uz one medijatore iz centara za socijalnu skrb koje su to još osobe koje se osposobljavaju za medijatore i po kom ključu, da li je bio raspisan natječaj, da li ti ljudi koji već imaju licencu za medijatora mogu otići na određenu edukaciju pa recimo još se više usavršit vezano za obiteljsku medijaciju. Ja se samo nadam da ćemo do 1.7. uspjet napravit sve ovo da ne bismo na kraju došli do onoga da živimo u državi budućnosti zato što na sadašnjost nemamo pravo. To ne bi bilo dobro. Problemi su izuzetno veliki što se tiče provedbe Obiteljskog zakona, toga smo svi svjesni. Ja stvarno pozdravljam, uistinu pozdravljam napor da se ide ka boljemu ali isto tako mislim da nismo dovoljno naučili od starog zakona, da ga nismo do kraja svladali i da će nam bit izuzetno važno ne napravit edukaciju samo za medijatore nego uistinu za sprovodit ovaj zakon na kvalitetan i dobar način, educirat i suce i djelatnike centara za socijalnu skrb, a onda građanima ostaje da se nekako sami educiraju, a najvjerojatnije će se morat silom prilika čim čim više educirati kod odvjetnika ali jednostavno evo to je tako. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Romana Jerković. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospođo ministrice sa suradnicama, kolegice i kolege. Klub SDP-a će podržati Prijedlog obiteljskog zakona. Istina, zakon je pobudio ogroman interes hrvatske javnosti, cjelokupne i one opće i stručne, ali to je na neki način bilo i za pretpostaviti. Ovo je jedan od najvažnijih zakona koji zadire u sve sfere ljudskog života i stoga je bilo za pretpostaviti da će interes biti ovako velik. Sve što je na neki način vezano za socijalni aspekt društva uvijek pobuđuje najveći interes. Bilo je slično i sa Zakonom o socijalnoj skrbi i sa Zakonom o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakonom o radu, ali u svemu tome i nešto jako dobro, nešto što ohrabruje, a to je da javnost i struka prestaju biti nijemi promatrači i s pravom traže da budu sukreatori zakona koji se na njih odnose. Stoga ne čudi niti veliki broj onih koji su se uključili u raspravu pa čak ni polemizirajući tonovi pojedinih rasprava. Ta činjenica nikako ne bi smjela biti obeshrabrujuća za predlagatelje, ali važno je da se konstruktivne rasprave i prijedlozi respektira jer se radi o prevažnom zakonu koji uređuje jedno vrlo specifično osjetljivo područje, za ovo društvo iznimno važno. Bilo je dosta polemika u javnosti oko trajanja javne rasprave i trenutka kada je ona započela. Mi u klubu SDP-a držimo da javna rasprava koja traje već skoro 4 mjeseca traje i danas i trajat će dokle god je u saborskoj proceduri. Kolegica Tireli je spomenula jednu čini mi se jako dobru inicijativu četiri saborska odbora za što smatramo da bi bilo dobro da postane praksa u Hrvatskom saboru. Naime, na prethodnoj raspravi o ovom zakonu postojala je mogućnost za brojne uvažene goste, stručnjake, bile su sve tri pravobraniteljice, stručnjaci s Katedre za obiteljsko pravo, odvjetnici, djelatnici iz centara za socijalnu skrb, odvjetnici, članovi civilnog društva. Bila je to dobra prilika za sve da se uključe u raspravu, javnu raspravu o ovom zakonu, da iznesu sve svoje primjedbe i sugestije. Obzirom da ovaj zakon ide u dva čitanja znači da još uvijek ima itekako vremena da se ukoliko je potrebno neka nedovoljno precizna rješenja ili nejasna rješenja poprave na dobrobit svih, da se ovaj zakon učini najboljim mogućim. Mi u klubu SDP-a doista ne bismo dovodili u pitanje da li je bilo potrebno mijenjati zakon na ovako opsežan način. Vjerujemo da je to trebalo učiniti iz tri vrlo jasna i konkretna razloga. Prvi razlog jest taj da je struka godinama upozoravala na to da je postojeći zakon u nekim svojim segmentima neprovediv, da je u nekim svojim dijelovima nelogičan, da je neučinkovit, pa čak ako hoćete i da je nepravedan. Danas neki kritičari te iste epitete upotrebljavaju za ovaj zakon, ali to potvrđuje vjerojatno koliko god neko rješenje bilo dobro uvijek će biti njegovih kritičara ili koliko god neko rješenje bilo loše uvijek će se naći oni koji ga zagovaraju. Ali u konačnici vrijeme je to koje pokaže na kraju koliko je neko zakonsko rješenje dobro, kvalitetno, loše, učinkovito ili neučinkovito. Drugi razlog jest kao što smo već čuli vezan je za činjenicu da Hrvatska gubi sporove na Europskom sudu za ljudska prava. Nije naravno nevažan iznos koji iz hrvatskog proračuna ide za isplatu šteta. Međutim, ključna je jedna druga činjenica to što gubimo sporove zapravo govori u prilog tome da su neke odredbe zakona u koliziji sa temeljnim ljudskim pravima i to je po nama dokaz zašto je trebalo ići u opsežne promjene ovoga zakona. najvažniji razlog zašto smatramo da je trebalo ići u izmjene ovog zakona jesu djeca, djeca koja pate, djeca s kojima se manipulira, koje se zlostavlja i to na žalost od vlastitih roditelja. Sve je veći broj djece kao što smo čuli u ustanovama, u nekakvim tretmanima, psihosocijalnim tretmanima. I da, radi se o konfliktnim i visoko konfliktnim razvodima. Ali bismo si morali postaviti pitanje i pokušati dati odgovor na njega, sustav pravosuđa, da li sustav socijalne skrbi ima pravi odgovor na zlouporabe na štetu djece. Da li ima mehanizme kojima će zaustaviti te zlouporabe i manipulacije na štetu djece? Jer ako roditelji nisu dovoljno zreli, ako nisu dovoljno odgovorni prema vlastitom djetetu ili prema vlastitoj djeci tada država mora intervenirati sa svojim institucijama. Zbog toga pišemo zakone, zbog toga bi trebali biti jasni, nedvosmisleni, provedivi, koja će prije svega zaštititi one koji su najslabiji a to su djeca. I konačno, hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo potrebno je uskladiti kao što jako dobro znamo sa brojnim međunarodnim dokumentima i međunarodnim pravnim standardima. Znamo jako dobro što smo sve potpisali, a čega se na neki način ne pridržavamo. Dakle, svrha izmjene zakona i javne rasprave trebala bi uvijek biti da zakon poboljša, da unaprijedi ga, da popravi postojeće rješenje. I mi u klubu SDP-a stvarno vjerujemo da će ovaj zakon to i učiniti, ispravlja neke apsurde, da ispravlja neke nepravde, da mnoge stvari mijenja na bolje. Ali naravno ako postoje nejasnoće, ako postoje nelogičnosti na njima treba raditi i njih treba ispraviti. Tijekom rasprave bilo je, moglo se čuti i to da je zakon prevelik, da je preopsežan, da sadrži čak 550 i nešto članaka, da je to previše za građane, da neće razumjeti. Mi u klubu SDP-a smatramo da taj argument ne stoji. Naime, preveliki broj članaka posljedica je činjenice da ovaj zakon pokušava u jednoj vrlo dinamičnoj i gotovo dnevno promjenjivoj svakodnevnici predvidjeti sve moguće situacije u kojima se obitelj može naći ili u kojima se nalazi. U društvu poput hrvatskog na žalost još uvijek iz raznih razloga postoji potreba detaljnog normiranja i onih odnosa koja razvijenija društva ne normiraju. Dakle, usvajanjem zakona nije završena priča o obitelji niti posao normiranja. Ma kakav bio zakon njega valja promatrati u kontekstu odnosa u društvu. Mijenjajući na neki način opće stanje u društvu pomoći ćemo realizaciji i provedbi zakona, a podizanje opće svijesti i označenju obitelji kao i ukupni ekonomski razvoj učinit će neke norme suvišnim ili će jednostavno nastati potreba za nekim drugim normama. Dakle, bilo je i komentara da provođenje zakona zahtijeva ogromna financijska sredstva koja je u postojećoj ekonomskoj situaciji zapravo nemoguće osigurati i da bi to trebao biti razlog da se ne ide u opsežne Mi smatramo da je i to pogrešna argumentacija iz jednostavnog razloga što je to pitanje političke odluke i političkog prioriteta. Takvo pitanje jednostavno se ne postavlja kada je nešto od vitalnog interesa za hrvatsko društvo. Istina, postojeća ekonomska situacija nije jednostavna, nije lagana i treba određena doza hrabrosti da se u ovako opsežnu reformu ide. Međutim, na žalost 10 godina je loša financijska situacija, zapravo jedan alibi i opravdanje da se sa nekim vrlo ozbiljnim društvenim problemima ne ulovimo u koštac. To čini nam se predugo traje, puno i previše nam je to opravdanje da ništa ne činimo. Rad na zakonu zahtijevao je puno rada, zasigurno velikog broja stručnjaka. To sigurno nije bio niti jednostavan, niti brz, niti lagan posao. No, mi u klubu SDP-a držimo da još jedan važan posao predstoji jer usvajanjem zakona posao nije gotov. Naime, treba učiniti sve što je potrebno da se stvore preduvjeti za punu implementaciju ovoga zakona. Taj proces nikako ne smije biti prepušten niti vremenu, niti improvizacijama, niti nekakvom slučaju. Dakle, promjene su u nekim segmentima doista velike, doista opsežne i potrebno je vrijeme da se i svi educiraju i suci i odvjetnici i djelatnici centara. To će zasigurno mjesecima trajati i stoga pozdravljamo što će primjena zakona nastupiti tek u srpnju sljedeće godine. minuta je doista premalo da se osvrnem u ime kluba na sve novine ovoga zakona, ali na jednom primjeru bih možda pokazala koliko je ovo kompleksna problematika, oko oko koje se čak niti struka u potpunosti dakle 100% ne može složiti. Na primjer, dijete u sudskom postupku. Jako je puno bilo govora u tijeku javne rasprave o tome dakle da li staviti dijete na početak ili na kraj postupka. Kada je najbolje dati priliku djetetu da izrazi svoje mišljenje, svoj stav, što je dakle najbolje rješenje. Jedni misle da sadašnja situacija u kojoj je dijete na kraju postupka iznimno loša jer dijete je već na neki način umorno, izmaltretirano, iscrpljeno od roditeljske bitke i pritisaka, a drugi pak smatraju da nije dobro niti da dijete bude na početku postupka. Zbog čega? Jer tada na svoja leđa preuzima jedan užasno težak teret praksa pokazuje da nastupa manipulacija i na neki način psihička tortura tog djeteta od strane roditelja koji se na neki način osjeća izdanim od vlastitog djeteta. Dakle, za dijete nema najboljeg rješenja, bira se samo najmanje loše rješenje. Za njega je dakle loš i početak i kraj, ali mi ni u jednom trenutku ne smijemo zaboraviti interes djeteta i u tom smislu treba poduzeti sve što možemo. Dakle, dijete ne smije biti izmučeno sa višestrukim davanjem iskaza ali mu treba dati svakako priliku da svoje mišljenje iskaže. U tom kontekstu smatramo važnim istaknuti dvije stvari. Prva je edukacija svih onih koji dolaze u kontakt sa djetetom i tu bismo kao društvo, tu ne bismo smjeli zakazati. Dakle, da se educiraju i suci i odvjetnici i djelatnici centara za rad s djecom kako bi se izbjeglo višestruko pozivanje djeteta da svjedoči i daje svoj iskaz. Ali, na još nešto bismo htjeli ukazati u ime kluba SDP-a. Dakle, ambijent u kojem dijete daje iskaz ne bi trebala biti sudnica. Jer sudnica nije dobro i lijepo mjesto za dijete. To mora biti nekakav prikladniji prostor. I sigurna sam da bi npr. čelnici gradova bili susretljivi u tom smislu kada bi npr. gospođo ministrice od strane vaše došao svojevrsni apel ili zamolba čelnicima da ustupe jedan prikladno uređen prostor koji bi bio za tu tu namjenu, dakle gdje bi dijete moglo dati svoj iskaz. Jedini članak na koji ću se u ime kluba osvrnuti jest članak 185. Naime, taj članak govori o statusu posvojitelja tj. tko sve može, a tko ne može posvojiti dijete. Smatramo da muškarcu i ženi koji žive u izvanbračnoj zajednici također treba dati pravo na posvojenje djeteta jer ne nalazimo nijedan dovoljno jak argument da se posvojenje može dozvoliti osobi npr. koja živi sama ali ne može i izvanbračnoj zajednici. Stoga vas molimo ministrice da razmislite da se ovaj članak na neki način malo drugačije uredi. I dozvolite mi da zaključim, prijedlog zakona daje neke nove mehanizme koji će vjerujemo biti u službi toga da se zaustavi manipulacija djece od strane vlastitih roditelja, daje neke mehanizme koji će vjerujemo biti i u funkciji rasterećenja pravosuđa. Ovaj zakon ispravlja neke nepravde i apsurde prema očevima npr. i smatramo ga kvalitetnim iskorakom i poboljšanjem obiteljskog zakonodavstva i stoga ćemo ga podržati. Hvala vam lijepa.

jamčiti da sam muškarac. Pošto sam u braku. Tako da posebna atmosfera će vjerojatno danas biti za nas u Saboru. Ovo na kraju što ste vi istakli, odnos prema očevima, u potpunosti mislim da je jedan od onih segmenata u kojem su i muškarci s ovim zakonom zadovoljni. Ja mislim da je ovaj zakon dobar, dobro polazište za rješavanje problema u društvu. Kada se raspravljalo o referendumu najmanje se raspravljalo o obitelji, a obitelj je u Hrvatskoj u krizi. Politiziralo se ali se nije. Ovaj zakon ne politizira, pokušava rješavati neke evidentne probleme koji se događaju. Međutim, vjerojatno sam i dosadan, upozorit ću koliko god mi dobar Obiteljski zakon donijeli ovdje u Hrvatskom saboru suočit ćemo se s katastrofalnom sudskom praksom. I to moramo biti svjesni. Pa zato apeliram i kod ovoga zakona da konačno napravimo reformu sudstva jer reforma sudstva nije donošenje zakona, reforma sudstva dobrih zakona koje smo, pravosudnih zakona znači oni koji reguliraju pravosuđe nego treba riješiti odnose u pravosuđu. Jer kada to ne znači ponavljam po stoti puta miješanje u sudske procese. Kada je 32% siromašnih u Hrvatskoj po istraživanjima u koje vjerujem, koja su neki dan objavljena i kada je svaki treći čovjek građanin siromašan takvi zakoni pa i onaj drugi zakon sasvim sigurno da su u žiži hrvatske javnosti. Hvala lijepo. Uvaženi kolega, slažem se s vama. Mi imamo jako puno strategija, jako puno kvalitetnih zakona ali ono o čemu nismo očigledno dobri ili smo nedovoljno dobri jest implementacija tih istih zakona, implementacija istih strategija. Dakle, nije dovoljno nešto normirati, nešto dobro urediti ili dobro napisati nekakav zakon jer vrlo često sve te strategije i svi dobri zakoni se razbijaju u surovu realnost a to je da u implementaciji vrlo često znamo podbaciti. Hvala. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Sabora. Uvažena kolegica Jerković je govorila o davanju iskaza koje ne bi trebalo biti pred sudom pa sam ja odlučio iskoristiti priliku da zapravo podsjetim sve nas i da zamolim ministricu uvaženu i suradnice da počnemo ozbiljnije razmišljati, analizirati koncept koji se u originalu zove …/Govornik se ne razumije./… islandski ona priča islandska koja je onda u Nordijskim zemljama se uhvatila dakle i u nekima drugima. Dakle, doslovni prijevod je dječja kuća. Radi se o izdvojenom objektu u kojemu u vrlo prijateljskim okvirima i što se tiče izgleda tog objekta i što se tiče organizacije posla, ona je osnovno zamišljeno u situacijama zlostavljanja, djece koja su bila zlostavljana. Ali neovisno o tome u svim situacijama u kojima djeca imaju posla s policijom, sudom, socijalnom službom zapravo bi trebalo uspostaviti jedan takav sustav u kojem je dijete izdvojeno od uobičajenih policijskih i sudskih prostorija prvenstveno jer tu dolazi zapravo pogotovo kod mlađe djece do osjećaja da su ona nešto skrivila, a to je upravo ono što zapravo želimo izbjeći u takvim koji je uređen tako da bude prihvatljiv djeci u kojem je posao objedinjen tako da dijete daje samo jedan iskaz koji se onda čak i video linkom može na sudu prikazivati, dakle potpuno je dijete odvojeno od traume na neki način i ponovnog traumatiziranja u raznim situacijama u koje dolazi, pa evo slažem se s kolegicom Jerković i pozivam zapravo sve da onda probamo razmisliti o tom konceptu i na neki način ga početi uvoditi i u naš sustav ovdje u RH. Jerković. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo. Željela bih pojasniti možda nisam bila dovoljno precizna ili me se dalo krivo razumjeti, dakle što se tiče prostora u kojem djeca daju iskaz ono u principu postoji, mi smo povukli preko milijun eura iz europskih fondova za uređenje tih prostora al ono što izostaje opet suradnja i koordinacija činjenica je da se ti prostori izuzetno rijetko koriste. Hvala. Hvala gospođo potpredsjednice. Uvažena kolegice Jerković, ja bih se mogla nadovezati na repliku kolege Vukšića i ono što ste vi rekli i ovaj i sadašnji zakon nije loš zakon jedino ta implementacija svih dionika koji sudjeluju u provedbi ovoga zakona je vrlo loša. Prije svega trebali bi zaista svi zajedno poraditi na tome da educiramo ljude u centrima za socijalnu skrb jer smo im dali i da ih ekipiramo jer smo im dali velike ovlasti, zato će trebati kolegice Jerković dosta novca, ne bih se složila trebati, trebat će dosta novca a isto tako prije svega i pravosudne organe. Na sudovima vam najčešće leže najveći problemi, tamo rade ljudi kojima koliko mi imamo obiteljske odjele, ma koliko se oni trude oni još uvijek ne mogu prihvatiti da se bave i da uđu u srž, ja znam da emocije tu ne smiju raditi, da je zakon nešto drugo, ali evo imate ovaj slučaj, nedavno čitamo svi u Moščenici gdje se otimaju roditelji za to malo dijete koje već toliko istraumatizirano da je cijelo to mjesto istraumatizirano od tzv. ovrhe prije svega meni ta riječ ovrha uopće ne spada u ovakav obiteljski zakon i sama ta riječ je nešto što ne mogu prihvatiti u ovim postupcima, nekakvo oduzimanje djeteta ili nešto ali ovrha nad djetetom, to u tim pravosudnim okvirima meni strašno zvuči. A znate zašto? Upravo zato što je i sudac i onaj koji je došao iz centra za socijalnu skrb postupili tako, dijete pripada pripada majci, mi smo to procijenili i dijete ide majci. Dakle, vrlo su to komplicirane situacije. Kad ste rekli da treba oko iskaza govoriti i da trebaju nekakve posebne prostorije sami ste rekli, postoje, sve to postoji samo mi to ne koristimo. Pa ja mislim da se mi trebamo vratiti kolegice i kolege prema obiteljskim centrima. Te ustanove, obiteljski centri su jako dobro zamišljeni. Trebamo prepustiti tamo, ekipirati ih ponovo, uvesti puno stručnjaka od psihologa, rehabilitatora koji će zaista, oprostite, samo da završim rečenicu koji će pomoći u rješavanju takvih problema. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Romana Jerković. Hvala lijepo. Uvažena kolegice, što se tiče novca koji su potrebni, ja nisam rekla da nisu potrebni, ja sam samo rekla da smatram da je to i pitanje hrabrosti u ovom vrlo, u ovoj vrlo teškoj financijskoj situaciji osigurati novac za reformu. Drugo, što ste rekli da je ovaj zakon dobar. Ja kada sam govorila o tome da imamo dobre zakona i dobre strategije nisam misla na ovaj zakon. Ne mislim da je ovaj zakon dobar. Dapače, mislim da ako se prisjetite 2011.godine i strategiju koju je donijela HDZ-ova Vlada, strategija razvoja sustava socijalne skrbi u RH od 2011—2016.godine onda znate da u njoj stoji da stanje obiteljsko pravne zaštite djece i odraslih članova u obitelji pod skrbništvom u RH nije zadovoljavajuća, dakle to je napisala još HDZ-ova Vlada i ne samo to, dodaje u toj strategiji se ističe da obiteljski zakon u proteklom razdoblju nije riješio brojne pravne i institucionalne pretpostavke koje jamče punu zaštitu djece i osoba pod skrbništvom držeći da ovom pitanju treba pristupiti sustavno što podrazumijeva reformu obiteljskog zakonodavstva i njegovo usklađenje sa međunarodnim dokumentima. Dakle, već tada smo imali dokaz da u ozbiljne promjene obiteljskog zakona apsolutno treba ići. Hvala. U ime predlagatelja, potpredsjednica Milanka Opačić. **Opačić, Milanka (SDP)** Samo kratko. Dakle da, sve prolazi ili pada na ljudima i na ljudskom faktoru, na onima koji provode. I to nažalost svaki zakon koliko god bio dobar pada na tome. Što se nas tiče, mi ćemo napraviti sve da sustav dobro izeduciramo. Medijatori su već krenuli na edukaciju, to je 60 ljudi koji trenutno rade ili u Centrima za socijalnu skrb ili u Obiteljskim centrima. Dakle, oni već idu na edukaciju za medijatore. Mi ćemo još organizirati neke edukacije najvjerojatnije sa stručnjacima izvana koji imaju nešto više, ajmo reći, praktičnih utakmica u nogama, u tome da do 7. mjeseca dobiju još dodatnu edukaciju. mi smo krenuli sa edukacijom centara. Prošli vikend je 40 i nešto djelatnika Centra za socijalnu skrb bilo na prvoj edukaciji i moram priznati da je evaluacija bila jako dobra, da je je njih samo troje reklo 'pokazat će život dal je zakon bolji ili nije', svi drugi su rekli da su im ovi mehanizmi nešto što će im olakšati rješavanje sukoba. Problem je u tome što oni do sada nisu imali puno mehanizama da zaustave manipulativnog roditelja, da mu negdje postave granicu. I to je bio njihov ključni problem i u tome su se oni svi poprilično iscrpljivali. I kako padamo na ljudima, govori i ovo o čemu vi pričate o djeci, dakle su u nekom postupku svjedočenja. Najčešće je riječ o djeci koja su seksualno zlostavljana, kojima je dosta teško svjedočiti. Mi smo se prije još 15-ak godina ovdje izborili za neke odredbe u kojima pišu u Kaznenom zakonu da se samo jedan put smije dijete ispitati. Nažalost se to ne provodi zbog toga što niti većina ljudi u državnom odvjetništvu, niti u sudovima ne žele koristiti prostorije koje su opremljene. Jedan dio je opremljen za djecu, za ovu vrstu ispitivanja u policijskim postajama. Ovdje je kolegica rekla koliko je novaca na to utrošeno. S druge strane, neke institucije imaju takve prostorije. Opremljeni su video kamerama, dakle sve se može odraditi, međutim ljudi teško iz svoga ureda dolaze u takve prostorije. Dakle, to je ono što moramo raditi. Mi ćemo za ovaj zakon tražiti suradnju sa Pravosudnom akademijom, da sudjeluju u ovoj edukaciji jer je to izuzetno važno. I to je jedino što možemo, dakle educirati ih, probati ih pozivati, apelirati na njihov profesionalizam, na njihovu savjest ljudsku, ne znam više ni ja sama kako. Ali doista je tužno da imamo prostorije, više nije problem u tome da ih nemamo, imamo, ali ljudi ne žele iz svog ureda ureda prošetati do negdje da bi pomogli djetetu, da ga se ispita samo jedan put i da ga se dodatno ne traumatizira. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime kluba zastupnika govorit će kolegice Ivanka Roksandić i Martina Banić. Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog Sabora, poštovana potpredsjednice Vlade sa suradnicima. Pa evo, nastavit ću na ono što je kolegica Jerković u odgovoru na repliku rekla. istina je, osnova za donošenje ovog zakona proizlazi iz potrebe da se poboljšaju zakonske odredbe. No međutim, ne možemo reći da je ovaj zakon toliko loš da je bilo potrebno sve promijeniti. Zasigurno da to proizlazi iz strategije koju ste vi spomenuli, koja je na snazi od 2011. i vjerujem da će do 2016. zaista utjecati na poboljšanje ovog okvira koji se odnosi na probleme i zakonodavstva vezano uz obiteljske odnose. Ovaj zakon je tijekom rasprave, a i prilikom priprema izazvao mnoge prijepore, ja bih rekla i sukobe. Mnoge udruge koje se bave zaštitom prava djeteta, obitelji, ali i ugledni stručnjaci u području obiteljskog prava usprotivili su se donošenju ovakvih zakonskih odredbi. Zakon obrađuje vrlo osjetljivu, rekla sam, i složenu problematiku obitelji, obitelji koja je danas u našem tradicionalnom društvu nešto iz čega sve proizlazi i kamo se sve vraća. I Ustav je naš zaista rekao da je obitelj pod posebnom zaštitom države. Kao što je tu danas već rečeno, 557 članaka, vrlo je opsežan i već u javnoj raspravi okarakteriziran kao preopširan i nerazumljiv. Posebno mjesto u obitelji imaju djeca kao najosjetljiviji dio, često najugroženiji dio društva. Predlagatelji vodeći se iskustvom i preporukama pravobraniteljice za djecu, koja od 2004. do 2011. kroz svoja izvješća u području skrbi o djeci, susreta i druženja s djecom, ukazivala na najčešće probleme koje su vezane uz ovaj Zakon, a poglavito probleme djece u trenutku razvoda roditelja, ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi i druženja s djetetom nakon rastave roditelja. Zabrinjavajući je podatak koji predlagatelj navodi, da negdje oko 1500 djece godišnje ne ostvari to pravo na susret sa drugim roditeljem. Najčešće je to, kako je rekao kolega Vukšić, otac. Pravobraniteljica je ukazala i na nedostatak u vezi s mjerom nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi, s dugotrajnim postupcima posvojenja, ali i predugim boravkom djece u ustanovama i udomiteljskim obiteljima. Ali ukazivala je i na prava djeteta, na zdravstvenu zaštitu, dječji doplatak kao i na druga prava u vezi s primjenom presumpcije bračnog očinstva i utvrđivanja porijekla djeteta od biološkog oca. Sve su to problemi koji se javljaju zbog narušenih obiteljskih odnosa, a zbog nekih nedorečenih zakonskih, već smo Središte pažnje ovoga zakona su upravo obitelj i prava djeteta i zakon kroz 8 područja obrađuje ta prava. Ovo je zakon koji trebaju razumjeti svi, rekla je kolegica

medijaciju kao obvezni postupak u tijeku razvoda braka ako se roditelji nisu sporazumjeli o pravnim posljedicama braka koji se odnosi na zajedničku djecu i na sve moguće probleme. Već je ovdje istaknuto u svezi medijacije da ima dosta nepoznanica. Drago mi je sada, ministrice, da ste ukazali da su već krenuli sa edukacijama i vjerujem da će one biti dobre i da će biti dovoljno osigurano sredstava da se dovede ta edukacija do kraja. Bez te edukacije zaista neće biti ni dobre medijacije. Sadržaj obaveznog savjetovanja prije razvoda braka uglavnom je edukativnog karaktera i uključuje informiranje bračnih drugova, upozorenje, upućivanje i upoznavanje s pravima i obvezama. No u takvim savjetovanjima često se zaboravlja na dijete, kako se ono nosi sa aktualnom obiteljskom situacijom. Dakle potrebno je posebno upozoriti bračne drugove da su dužni voditi računa o djetetovoj dobrobiti prilikom uređenje spornih obiteljskih i provjeriti na koje se načine dijete nosi sa aktualnim obiteljskim situacijama. Niti jedna odredba ne obvezuje nadležna tijela da pokušaju izmiriti bračne drugove već se upućuju u bračna savjetovališta. Sada su ona u obiteljskim centrima u ovom trenutku koja su od svog osnivanja rekla sam već odigrali važnu ulogu i potrebno je ojačati ove institucije, obiteljske odnose povjeriti ovim institucijama i tako možda rasteretiti centre za socijalnu skrb. Kako je ustavna odredba da se štiti obitelj i brak propušteno je ugraditi pozitivne odredbe da država pomogne u očuvanju obiteljske zajednice. Nije dovoljno zakonom urediti postupak razvoda braka ako je sve zakonsko dogovoreno tj. između bračnih drugova nema problema, brak je odjednom razveden. Poseban problem kod postupka razvoda je oduvijek bio pitanje rješavanja imovine. Ukoliko nema predbračnog ugovora onda tu postanu i najčešće su poteškoće. Dobro je da ovaj zakon na prvom mjestu stavlja dijete i da ono ostvaruje i određuje pravo na stanovanje u obiteljskom domu koji predstavlja bračnu stečevinu kao i na pokretnu imovinu koje dijete koristi naročito maloljetna djeca da ostaje u posjedu djece, tj. onog roditelja s kojim će dijete stanovati. To je u ovom zakonu dobro. Najveće poglavlje ovog zakona treći dio odnosi se na pravni odnos roditelja i djece i mjere za zaštitu prava i dobrobiti Zakon utvrđuje postupak priznavanja majčinstva i očinstva i u tom postupku je najveću ulogu imaju naročito očinstva, centri za socijalnu skrb. ti centri u ovom trenutku rad tih centara još uvijek preopterećen i da su još uvijek nedovoljno ekipirani. Dakle naš je zadatak ekipirati ljude u centrima za socijalnu skrb. Dužnost je svakog roditelja skrbiti o djeci i to o njihovom zdravlju, razvoju, njihovoj zaštiti. Predviđenim mjerama za ostvarivanje osobnih odnosa roditelja s djetetom sav se teret prebacuje na roditelje, nema toliko obiteljskih terapija, nema predviđenih mjesta za susrete i druženja roditeljima koji su u razvodu i u tim trenucima potrebno je razgovarati o problemima djeteta pogotovo ako se radi o malom djetetu kojem je potrebna veća zaštita. Obiteljski centri su mjesta na kojima bi roditelji mogli i kada su njihovi odnosi narušeni uz pomoć stručnjaka razgovarati i donositi najbolje odluke za dijete. istaknuti potrebu da dijete ostvari pravo na susret s roditeljem to onim drugim roditeljem s kojim ne živi, da ostvaruje osobne odnose s djetetom. Članak 95.je to predvidio, stavkom 2.obvezuje roditelja s kojim dijete živi da potiče na susrete s drugim roditeljem ali i osobama s kojima je dijete posebno blisko, ako to hoće ili nije u suprotnosti sa dobrobiti djeteta. Jedino se postavlja pitanje što to znači npr. u istom članku stavak 3.roditelji su dužni omogućiti djetetu ostvarivanje odnosa sa osobama koje su mu bliske. Na to su u javnoj raspravi ukazivali i pravobraniteljica za djecu i ostali stručnjaci. Člankom 120.međutim ovlaštenje ne ostvarenje osobnih odnosa predviđeno je samo za one osobe koje su s djetetom dulje vrijeme živjele u obitelji i kroz koje to vrijeme brinule o djetetu ili s njime imaju razvijen emocionalni odnos. Ovakvom formulacijom djetetu se ograničava pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s njemu važnim i bliskim osobama koje ne moraju biti nužno osobe koje su s djetetom živjele u obitelji. Neki srodnici djeteta koji nisu živjeli s djetetom mogu imati izrazito blizak emocionalni odnos s djetetom pa prekid održavanja osobnih odnosa s njima može nanijeti još veću štetu djetetu. S obzirom da je riječ o osobnim odnosima djeteta i rodbine odnosno roditelja, vrlo važno je da se taj kontakt zadrži i uspostavi. Jedna od primjedbi koje su istaknute tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a želimo je istaknuti je i problematika upravljanja imovinom djeteta. Nažalost, svjedoci smo situacije kada roditelji imovinu djeteta zloupotrijebe ili upotrijebe u dobroj namjeri ali zbog različitih životnih okolnosti, loše procjene to nije u najboljem interesu i ne završava u najboljem interesu djeteta. Izostanak odredbe koja propisuje iznos do kojeg roditelji mogu samostalno raspolagati imovinom djeteta bez odobrenja suda u različiti položaj dovode prije svega dijete i dijete najčešće u tim postupcima biva oštećeno. Ovaj drugi dio zakona koji se odnosi na posvajanje, na skrbništvo o njemu će govoriti kolegica Banić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospođo potpredsjednice Vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. Kada govorimo o djeci potrebno je obuhvatiti još vrlo važna dva područja, a to su posvajanja i skrbništvo. Svi se slažemo da postupak posvajanja treba olakšati, često govorimo o velikom broju djece u ustanovama, ali isto tako govorimo o velikom broju osoba koje žele posvojiti djecu. Prema prijedlogu zakona kada je riječ o posvojenjima uvodi se novina, a ta je da će centar za socijalnu skrb prije donošenja rješenja o zasnivanju posvojenja dijete smjestiti u obitelj najprikladnijeg potencijalnog posvojitelja u trajanju do 6 mjeseci radi procjene hoće li zasnivanje posvojenja biti u skladu sa dobrobiti djeteta. Pitam se u čijem je interesu probni smještaj djeteta koji nije ničim ograničen? Ljudi koji se bave posvojenjima u centrima već sada govore o praksi potencijalnih posvojitelja koji su udomitelji, a koji djecu vraćaju kao da su roba s greškom. Pitanje koliko puta se može dogoditi jednom djetetu da bude vraćeno, a još veće pitanje kako će takva odluka utjecati na dijete? Probni smještaj smatramo izrazito lošim rješenjem jer omogućava da dijete ide iz jednog probnog smještaja u drugi, a da pri tom nisu predviđene nikakve sankcije za to. Predlagatelj se poziva na interese djeteta, ali na ovaj način izravno krši te interese. Nadalje, kada govorimo o posvojenjima htjela bih se osvrnuti na članak koji govori o tome tko ne može posvojiti dijete. Tako je dobro da to ne može učiniti osoba koja je lišena roditeljske skrbi, koja je lišena poslovne sposobnosti i čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da nije poželjno povjeriti joj roditeljsku skrb o djetetu. Međutim, mislim da bi u ovom dijelu trebalo uvažiti i prijedloge koje je dala pravobraniteljica za djecu te dodati da to ne može biti osoba protiv koje je u tijeku kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za spolne delikte ili kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina te protiv braka, obitelji i mladeži, osoba koja je proglašena krivom za prekršaj zbog nasilja u obitelji i osoba kojoj je izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite, oduzimanja prava da živi s djetetom i odgaja ga. Kratko bih se osvrnula i na sudjelovanje djeteta, roditelja i drugih osoba u postupku, točnije na položaj djeteta u postupku. Postoji problem da bi se predložene odredbe mogle protumačiti kao djetetova obveza sudjelovanja u postupku što nije sukladno sa konvencijom koja to pravo poznaje kao djetetovo pravo izbora a ne kao njegovu obvezu. U općoj preporuci br. 12. Odbora za prava djeteta ističe se dobrovoljnost kao nužan uvjet ostvarivanja prava djeteta na sudjelovanje u postupcima koji se tiču djeteta. Djetetu se izražavanje mišljenja ne može nametati kao obaveza, dijete mora imati pravo izbora i treba mu dati mogućnost da u bilo kojem trenutku postupka može odustati. Također ne bi trebala biti predviđena dobna granica kao pretpostavka da dijete izrazi svoje mišljenje. Rješenja koja su ponuđena u prijedlogu odstupaju od ovog zahtjeva konvencije pa se tako u sudskom postupku o kojem govori članak 360 govori o utvrđivanju mišljenja djeteta kao procesnoj radnji te se nameće obaveza sucu da osobno razgovara s djetetom koje je navršilo 14 godina. Konvencija o pravima djeteta ne određuje dob ali Konvencija o pravima djeteta govori o dobi i zrelosti odnosno sudjelovanju i spremnosti djeteta na suradnju, o njegovoj dobrovoljnosti, izboru a ne obvezi. Vezano uz mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta također poznata je praksa koja je pokazala da je radi zaštite interesa djeteta ponekada nužno do donošenja sudske odluke zabraniti kontakte roditelja s djetetom ili ih na drugi način regulirati kako bi se izbjegle moguće poteškoće i nesporazumi o načinu njihovog održavanja osobito kada roditelji na njima inzistiraju. Ovdje je isto tako dobar prijedlog koji smo dobili od pravobraniteljice za djecu koja predlaže da se centar za socijalnu skrb obveže da u slučaju donošenja odluke o hitnom izdvajanju djeteta iz obitelji privremeno do odluke suda riješi i pitanje održavanja susreta i druženja odnosno njihove zabrane. Tu je izražena bojazan zbog prijedloga da mjera hitnog izdvajanja prestaje važiti ako sud ili centar za socijalnu skrb ne postupe u zadanim rokovima. Treba svakako disciplinirati rokove ali ne treba propisivati da mjera prestaje važiti ako nadležna tijela u propisanom roku ne postupe po svojoj obvezi. Kada govorim već o rokovima htjela bih skrenuti pozornost i na žurnost u postupanju. Govorimo o žurnosti a produžujemo rok za održavanje i prvog ročišta za 15 na 30 dana. Nejasno je zašto se produžuje rok. Trebala bi ostati sadašnja odredba od 15 dana. Na kraju nužno je spomenuti i dio predaje djeteta. Ovih dana smo svjedoci nekih slučajeva koji su zauzeli prostor i u medijima a odnose se na predaju djeteta po odluci suda. Ponekad je teško prosuditi koja strana je u pravu. A u tom postupu najčešće stradavaju djeca i to ona maloljetna koja ne mogu po zakonu odlučivati kod kojeg će od roditelja boraviti. Velika je odgovornost ljudi koji rade u centrima za socijalnu skrb i sudovima. Zato bi bilo dobro da se po uzoru na zakon o sudovima za mladež predvidi da uz suce koji rješavaju obiteljske stvari obiteljske odjele u općinskim sudovima čine i posebno educirani stručni suradnici. Zaključno želim kazati da je zakon nerazumljiv, preširok, konfuzan, imam 557 članaka koje je teško pročitati a još teže razumjeti. Postojeći zakon je trebalo doraditi i osigurat tu primjenu postojećih odredbi koje nisu zaživjele. Najprije ćemo ići na replike na izlaganje kolegice Roksandić. Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjedniče. Pa kolegice Roksandić drago mi je da ste primijetili i neke dobre strane zakona ali ja bih se konkretno osvrnuo na vaše dvije tvrdnje. Prvo govorite i vi o toj, sada je i kolegica Banić u završnome rekla, opširnosti zakona. Dakle, ja se slažem da je najčešće prenormiranje, znači što se zakona tiče je loše. Ali upravo zbog onoga o čemu ste vi pričali, dakle obitelj je izuzetno osjetljiva stvar koja zadire u sve sfere ljudskog života. I baš zbog toga, a sukladno sa praksom naših sudova koje ste također sami spomenuli koji su često nedosljedni, manjkavi i slično mislim da je ovo upravo i potrebno normirati. Dakle da izbjegnemo sve moguće nedoumice oko zakona i da što manje zapravo ostavimo u nekom zrakopraznom prostoru koje se onda može zloupotrebljavati a sve u korist prije svega zaštite djeteta. To je barem moje tumačenje. Također spomenuli ste i obiteljske centra. Jako puno smo o obiteljskim centrima slušali kada smo govorili o Zakonu o socijalnoj skrbi i govorili ste o ekipiranju istih. Ima odličnih primjera centara za socijalnu, pardon, obiteljskih centara koji odlično rade ali isto tako imate obiteljske centra koji imaju samo ravnatelje. Pa vas pitam da li takvi obiteljski centri onda mogu kvalitetno servisirati potrebe za koje su upravo i osnovane. Zadaća ministarstva je osigurati jednaku kvalitetu usluge obiteljskih centara u cijeloj Hrvatskoj i zato mislim da njihovo pripajanje centrima za socijalnu skrb kao odjela dakle koji će i dalje

što i ovaj zakon, i ovaj zakon predviđa masu podzakonskih akata, pravilnika. Ponekad se tim pravilnicima ako se na vrijeme donesu puno više stvari riješi kao podzakonskim aktom nego da to unesete u zakon, o tome sam govorila. A što se tiče obiteljskih centara, da, činjenica da neki obiteljski centri imaju jedan ili dva zaposlenika a neki su dobro ekipirani. Pa upravo zbog toga ja sam nekoliko puta napomenula da bi te ustanove trebalo ojačati. A na kome je to? Sami ste rekli na ministarstvu. Mislite li vi da će se ojačati obiteljski centri ako postanu dio centara za socijalnu skrb? Neće kolega Hajduković, zato što će opet ostati u centru po strani i što će isti oni ljudi koji rade u centru za socijalnu skrb samo će povremeno raditi i te poslove što nije dobro, upravo to nije dobro. Zato iskazujemo tu bojazan. Stjepan Milinković, replika. ali se predviđa da će provoditi tijela pod kapom centara za socijalnu skrb što je protivno samoj ideji medijacije koja mora biti nezavisna i nepristrana. To je prva stvar. Druga stvar, znamo da centri za socijalnu skrb i do sada nisu bili dovoljno ekipirani i kvalificirani djelatnicima koji su i sad kažu koji bi trebali to raditi. I sad se najavljuje spektakularna edukacija medijatora, a da nije jasno tko će oni biti, kakvog stručnog i profesionalnog profila i može li se uopće o tako složenoj stvari obaviti kompleksna edukacija u tako kratkom roku. To je ključno pitanje do 1.7.2014., to je pitanje. A treća stvar još koja u tome dolazi, da je popodne na raspravi Zakon o socijalnoj skrbi. Ukidaju se obiteljski centri koji su na neki način bili ključni u tim stvarima individualnog pristupa i prevencije itd. Mislim da su to stvari koje nisu dovoljno jasne i zahtijevaju posebnu pozornost. Hvala lijepo. Pa evo kolega Milinković, ja želim ponovo napomenuti i od ovog vašeg zadnjeg reći. Obiteljski centri su bili dobra stvar na osobnoj praksi, praksi Obiteljskog centra u Sisku koji je zaista puno radio, nije dosta ekipiran i treba ga ekipirat ali je dosta radio i vrlo prepoznatljiv je bio u ovim obiteljskim odnosima pa i u edukacijama i u suradnji s udrugama pa i sa centrom za socijalnu skrb. On mora biti povezan sa centrom za socijalnu skrb, ali ne slažem se da bude dio centra za socijalnu skrb. Što se tiče medijacije, meni je za vjerovati ono što je rečeno, da će ove edukacije zaista medijatorima pomoći, biti osobe koje jesu možda zaposlene u centru za socijalnu skrb, ali da onaj tim koji radi u centru za socijalnu skrb, koji će se baviti medijacijom mora ostati neovisan. Nije za vjerovati da će to ljudi biti pod utjecajem ne znam koga Zato se slažem, medijacija je potrebna ali napomenula sam da ima dosta nedorečenosti još u ovoj situaciji sada. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Pa kolegice, vi ste u svojoj raspravi spomenuli pravobraniteljicu za djecu i nabrojili ste sve one opaske koje navodi u svojim izvještajima. Između ostalog je problem zloupotrebe prava djece u susretu s druženjima roditelja, zatim problem je razračunavanja odnosno žrtve djece prilikom brakorazvodnih parnica, nedostatak nadzora nad izvršavanjem skrbi, dug boravak u institucijama itd., itd. Ja se slažem da to je problem. Isto tako ste rekli da zakon treba razumjeti šira javnost. I vi i ja spadamo u širu javnost i ja bih rekla da ga ja razumijem na drugi način od vas, međutim meni je bitnije da zakon razumije struka jer je struci taj zakon zapravo oružje, odnosno mehanizam na koji način će postupati, mehanizam za zaštitu odnosno protokol u postupanju. Kad pogledate same centre za socijalnu skrb, svi socijalni radnici koji rade u tim centrima zapravo je ovo mehanizam na koji način će se postupati u zaštiti prava djece. Pa ja ću vam reći samo jedan članak, a to je članak 103. 103. koji govori, zapravo rješava problem u praksi centara za socijalnu skrb. Naime, zna se da su vrlo često u postupcima išli na smještaj djeteta u dom ili udomiteljsku obitelj prema članku iz Zakona o socijalnoj skrbi i to na temelju samo izjave da ne može roditelj materijalno skrbiti o djetetu i na taj način zapravo bi se dijete smjestilo u dom ili udomiteljstvo i nekada zapravo često se zaboravilo na takvo dijete. Međutim sada imamo rok, rok 6 mjeseci, znači u tom vremenu centar je dužan pratiti obitelj djeteta i vidjeti da li ta obitelj uopće ima kapacitet za skrb o djetetu, ako nema onda se roditeljima jasno kaže da su odgovorni za to. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice Bonačić, pa struka treba i razumjeti i provoditi zakon, to se i vi i ja slažemo. A kad sam govorila o široj javnosti obiteljski odnosi su nešto što se tiče svih nas, svakog čovjeka u Hrvatskoj, inače svakog čovjeka u svakom društvu. čovjek prvo mora biti razumljiv, jer čovjek prvo mora razumjeti neki zakon da može tražiti zaštitu po tom zakonu. Dakle nije on namijenjen samo struci, on je namijenjen i svima nama. A što se tiče ovoga članka 103. kojeg ste naveli i htjeli ste istaknuti važnost centara za socijalnu skrb ako sam dobro razumjela. Ma ni sada da je bilo propusta propusta u provedbi kad dijete je smješteno u dom, hoće li centar pratit ili neće, ali sada su kolegice isto centri, to vam opet sve zavisi i vraćamo se opet na čovjeka, na onoga koji provodi zakon, na onog koji radi, na onog tko je u centru za socijalnu skrb zaposlen. Ja sam jako puno kontaktirala sa našim domom Vrbina za nezbrinutu djecu u Sisku. Dakle tamo su ljudi iz centara za socijalnu skrb itekako skrbili o onih 50-tak djece, sad ih je već puno manje hvala Bogu da ih je manje da djeca idu u udomiteljske obitelji, u posvojenje jer to je svakako bolji oblik za djecu inače života. Dakle, nije to trebalo biti propisano striktno. Slažem se da ovih 6 mjeseci obvezuje sada, ali na svakom onom djelatniku Centra za socijalnu skrb stoji da on mora provoditi nadzor nad time što se događa, je li roditelj dolazi obići, je li roditelj pita za dijete ili ne pita za dijete. **Zgrebec, Dragica Uvažena kolegice Roksandić, govorili ste isto o odnosu bračnih drugova za skrb djeteta. Mi smo tradicionalno više konzervativno, patrijarhalno društvo što ne mislim da je neka velika odlika naročito u očima sudaca i sutkinja. Kada su u pitanju Kada su u pitanju odluke tko će se nakon rastave brinuti o djetetu ili djeci. Ovaj zakon predviđa jednakost oca i majke u roditeljskoj skrbi i to jest jedna od najboljih novina u ovome zakonu, jer u patrijarhalnom, konzervativnom društvu sasvim je normalno da žena je za štednjakom i da brine o djeci. Ali onda tu nepravedno gube oni očevi koji žele skrbiti i koji su dobri u skrbi nad djecom, a znamo, ja znam jako puno očeva koji želi skrbiti o djeci i mislim da je taj zakon već zbog toga ima moju naklonost taj zakon. Utvrđivanje očinstva je puno logičnije i puno bolje riješeno nego što je u starom zakonu. U starom zakonu je stvarno bilo nakaradno rješenje. Ovdje se ispravlja ta pogreška. Govorili ste o tome, o nedorečenosti i prenormiranosti zapravo i više rasprava je. Ovo je dobro da je da je normiran, da je pojašnjen i prije sam čuo da je nedorečen. Ako postoje nedorečenosti možda su nespretnosti treba ih otkloniti ali jedan je od rijetkih zakona za koje se trudim da budu još precizniji, još dorečeniji. Odgovor na repliku, Ivanka Roksandić. inače skrbi o djetetu nakon razvoda mora biti jednaka. Koliko god smo mi tradicionalno društvo mislim da to neće narušiti nikakve obiteljske odnose ni pojam obitelji kao obitelji u našem društvu. No međutim, slažem se potpuno i sa vama kad ste rekli da moramo pripremiti sve, a ja vam tu hoću reći prije svega pravosudne organe. Oni koji se bave obiteljskim pravom zato stalno napominjem tu edukaciju i provodljivost. Moramo educirati naše suce da ne pročitaju ovu zakonsku odredbu i kažu. Ja sam prosudio da dijete pripada majci da bi djetetu bilo bolje. Mislim da često pogriješe. I u onom slučaju neću spominjati jer ne znam sve slučajeve, ali u nekoliko slučajeva mislim da su sudovi upravo na tome pogriješili. Isto tako, što kažete da je u priznavanju očinstva i u rješenju priznanja očinstva puno bolje riješeno u ovom zakonu. Ja sam vam rekla da smo opet previše dali obveza centrima za socijalnu skrb. Stalno to napominjem i čekam da vidim što će se desiti poslijepodne u raspravi sa Zakonom o socijalnoj skrbi, a znam što je, što će se desiti. Jer centri za socijalnu skrb koliko god su središnje institucije koje moraju brinuti o ovome jer inače o obiteljskim odnosima naročito u ovakvim narušenim obiteljskim odnosima o kojima mi sad razgovaramo centri za socijalnu skrb neće moći to sve podnijeti. Što će se desiti za godinu, dvije kad ne uspijemo ja sumnjam. Evo to moram sad iskazati sumnjam da ćemo mi do 1.7. sljedeće godine uspjeti ekipirati sve centre za socijalnu skrb da osim onoga što oni sada rade

ja mislim da se iza zidova stana znaju kriti najrazličitiji kućni manijaci, neiživljeni Tarzani, babaroge, prevaranti i pervertiti svih mogućih kategorija i da je taj institut uveden upravo zato ne bi li se bar stavilo prepreku da se takvime dočepaju djeteta kao predmeta, kao objekta svog iživljavanja. Mislim, znate šta? Tu se znamo jako prevariti i opreza nikad dosta kad je u pitanju donošenje odluke u kojoj obitelji i s kim će dijete živiti. Jer na žalost, mnogo je tužnih sudbina djece za koje znamo koje su upale u ruke najrazličitijih tipova recimo to slobodno manijaka. Banić. **Banić, Martina (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Jurjeviću, meni je teško vjerovati da posvojitelji koji dugi niz godina čekaju na to da dobiju priliku da imaju dijete, da su oni Tarzani i tome slično kao što ste ih vi danas nazvali. Ono što mogu reći je to da velik je broj mališana uistinu čeka na posvojenje, a da su godine najveći problem. Ako mi u probnom smještaju omogućimo da jedno dijete bude kod nekog 6 mjeseci, pa ponovno kod nekog drugog šest mjeseci ono će pod navodnicima biti sve starije i sve teže će ga se posvojiti. Mislim na taj način možemo očekivati da će jednog dana netko vratiti dijete zato što ono neće imati plave oči ili kovrčavu kosu. Ja osobno mislim da probni smještaj nikako nije dobar za dijete i da nije u interesu djeteta. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolegice Banić kažete, i to završno ustvrđujući, kako ovaj prijedlog zakona je nedorečen a u isto vrijeme kažete da je preopširan i kažete da je nerazumljiv. Njegova preopširnost upravo je u težnji da bude što dorečeniji. Da se uspiju i na neki način predvidjeti sve životne situacije jer život u obitelji je upravo ta složenost tog odnosa, a pogotovo preveniranje neželjenih odnosa zahtjeva i njegovu veliku reguliranost. I u tome nema ništa sporno. Kažete da je zakon nerazumljiv. Međutim, vrlo detaljno ste govorili. Nije moguće detaljno govoriti a svi su govornici dosta detaljno govorili da je zakon nerazumljiv. Zakon je razumljiv i šalje jednu dobru poruku. Zakon je razumljiv, ali zakon zaista nema razumijevanja za mržnje, za loptanje, pogotovo loptanje vlastitom djecom koji misle da u ime ljubavi mogu raditi što god hoće pa onda na scenu stupa mržnja. Kao što je Lav Tolstoj rekao da sve sretne obitelji sliče jedna na drugu, a da je svaka nesretna na svoj način. I ovaj prijedlog zakona je upravo da oni najslabiji, a to su počesto žene i najčešće djeca bude te nesreće pogotovo kod razvoda braka što manje. Banić. **Banić, Martina (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice Antičević-Marinović, ja isto tako ne bih rekla da to što zakon ima velik broj članaka, odnosno točno njih 557 da nam to jamči da će zakon biti dobar i da je zakon obuhvatio apsolutno sve što je bilo potrebno. Ono što mogu reći to nije moja izmišljotina da je zakon preširok, da nije razumljiv, veliki broj i stručnjaka se javio po pitanju tog zakona i dalo primjedbe. Evo, mogu reći da je ukupno bilo oko 290 primjedbi na ovaj zakon. Primjerice pravobraniteljica za djecu je dala 103 primjedbe od kojih je velika većina odbijena, više od njih 60. Pa prema tome to što se vi ne slažete sa mnom da nisam u pravu kad govorim da zakon nije razumljiv ja mislim da zakon nije dovoljno razumljiv za običnog građanina jer vidimo da su sve, gotovo sve institucije koje se bave djecom, pitanjima obitelji reagirali i uložili veliki broj primjedbi. Hvala. U ime predlagateljice potpredsjednica Milanka Opačić. **Opačić, Milanka (SDP)** Samo nekoliko pojašnjenja i informacija za daljnje rasprave. Gospođa Roksandić je ovdje govorila o tome da su centri preopterećeni i da ih treba rasteretiti. Ja se apsolutno s njom slažem u tom dijelu. Evo već Obiteljski zakon ih je rasteretio 4 posla koji su dosada radili, sad više neće morati raditi ta 4 posla. S druge strane mi planiramo jednu reformu koja bi do kraja godine trebala rasteretiti centre a to znači da novčane naknade idu prema drugim centrima, jednom novom centru, Centru za novčana davanja. Što znači da bi najveći dio posla koji sad centri rade, a to je pisanje rješenja za novčane naknade ustvari trebalo preći na neke druge. Gospođo Banić vi ste govorili u principu o nečemu što smo mi potpisali i što moramo provesti. Dakle, mi smo potpisali Europsku konvenciju o kontaktima koja je dakle iznad zakonodavstva i koja već sada propisuje da djeca moraju imati kontakte i nekakva i nekakva druženja sa širom, dakle sa bakom, sa djedom dakle svima onima koji jesu dio njihove šire obitelji. S druge strane Europska konvencija o posvojenju isto tako govori o ovoj prilagodbi. Ta prilagodba je izuzetno važna jer nam može omogućiti da u tih 6 mjeseci pomognemo i djetetu da se adaptira ali i novim posvajateljima. čini mi se prvenstveno taj cilj da se pomogne i posvajatelju i djetetu u postupku posvojenja. Jer niti je dijete igračka koju možete samo tako dati u obitelj, niti roditelji moraju biti toliko spremni i sposobni da se nose sa svim problemima koje često puta djeca koja idu u posvojenje nose sa sobom. Ovo je neka vrsta zaštitnog mehanizma da nam se ne dogodi situacija jedne sada već djevojke koja je npr. svjedočila u svom životu na prvoj Konferenciji o posvojenju koju smo imali prošle godine koja je govorila o tome kako je iz tri udomiteljske obitelji vraćena u dom i kako je na kraju posvojena u obitelj koja je isto tako razvrgnula posvojenje i ponovno je vratila u dom. Dakle, tu vrstu traume da je nitko ne želi

struka mogla reći ustvari većina tih posvojenja u tih 6 mjeseci će završiti i tim nekakvim konačnim rješenjem. Hvala lijepo. Uvažena ministrice slažem se ovo o posvojenjima o procesu koji je trajao godinama i koji treba sasvim sigurno da bi sigurnost djece bila još veća. Htio bih vas upozoriti na jednu činjenicu, zakon je jezično nedovoljno čist. Neki dan je gospodin Stazić na Odboru na Odboru za Ustav govorio o čistoći Ustava. Recimo imate riječ u ovom drugom zakonu o kojem ćemo danas govoriti aktivacija pa imate presumpcija, zašto nemate pretpostavku itd. Ima toliko nelogičnosti koje se uzelo iz nekakvog pravničkog žargona koje nema mjesta u ovom zakonu, koji netko je prije rekao treba biti razumljiv svima kako bi znali koja prava imaju. Toliko tuđica koje su u potpunosti nepotrebne. Nisam od onih koji je za čistunstvo ali mislim da aktivacija ne postoji. Te riječi nema u hrvatskom rječniku, a upotrebljava se. Nađite je, nema je. Recite lektoru da nek malo nauči hrvatski jezik. U ime zastupnika HNS-a Igor Kolman i kolegica Sonja König.

HNS će podržati ovaj prijedlog zakona uz nekoliko napomena koje će jasnije ispričati kolegica König. Međutim mi smatramo da je ovo važan korak u dobrom smjeru ali ono što čega smo svi svjesni, što pokazuje i situacija još uvijek važećeg zakona i brojne izmjene koje je doživio pa na kraju krajeva i ova današnja rasprava a zapravo je činjenica da je ovaj zakon koji predlažete tako opsežan i tako veliki da se radi o izuzetno osjetljivoj, izuzetno važnoj koje treba stalno pratiti. To je jedan od novih zakona koje će trebati stalno zapravo pratiti, stalno prilagođavati međunarodnim standardima, novim spoznajama i metodama koje se gotovo dnevno u raznim segmentima koje ovaj zakon pokrivaju i domaćoj praksi i znanju kao što su npr. i posebno ako smijem istaknuti primjedbe i sugestije pravobraniteljstva za djecu, naše mišljenje i moje mišljenje je da RH u pravobraniteljstvu za djecu ima jedan izuzetno važan i vrijedan resurs znanja akumuliranog i iskustva i racionalnog pristupa temama kojima se bavi u tom smislu. Dakle sigurno je i u provođenju ovog zakona, to je jedan važan saveznik a ovo je jedan od onih zakona u kojima ćemo morati imati i važne saveznike da bismo ga mogli uspješno provoditi. Ono što treba biti konačni cilj tih zapravo stalnih prilagodbi unapređivanja ovoga zakona koje nadam se neće stati sada ovdje je postizanje u jednom trenutku potpune jednakosti svih građana pred ovim zaista važnim i često sudbonosnim zakonom ali to je nešto što nas tek čeka negdje u budućnosti. Ja bih htio u ime kluba HNS-a istaknuti nekoliko detalja, nekoliko elemenata koje nam se čine važnim. Jedno je žurnost u rješavanju obiteljsko pravnih stvari, načelo koje je po našem mišljenju zasluženo dobilo mjesto u uvodnim odredbama, dakle u svim upravnim i sudskim i ostalim postupcima žurnost je naravno važno načelo. Mi se u Hrvatskoj nažalost često igramo svojim a posebno tuđim vremenom ali čini nam se da u sferi koja ovaj zakon pokriva je žurnost možda još čak i malo važnija jer se ovdje ljudi često nalaze pogotovo kad dođe do sudskih često se nalaze u najosjetljivijim mogućim situacijama u kojima se ljudi i obitelji mogu naći tim više što su vrlo često uključena i djeca. Dakle, načelo žurnosti je zaista nešto što je izuzetno važno i to će biti jedna od onih stvari, već su prethodnici to u raspravi naglašavali, to će biti od onih stvari koje će trebati zaista trajnim treningom i praćenjem kako se zakon provodi zaista analizirati i unapređivati upravo to da se načelo žurnosti u svim ovim postupcima i poštuje. Također podržavamo i uvođenje pravne zaštite obiteljskog doma kao i odredbe koje se tiču razvoda braka posebno onoga gdje postoje maloljetna djeca, dakle savjetovanje i medijacija. Već je o tome govoreno. Ono što nas posebno veseli je današnja najava uvažene potpredsjednice da su treninzi u tom smislu već krenuli i zaista se nadamo da će onda proces i vrlo brzo i uspješno početi. Ono što nam se također sviđa je i ograničena poslovna sposobnost djeteta od 14—te godine dakle, kao neko prijelazno razdoblje do potpune poslovne sposobnosti. U tom smislu želim istaknuti članak 86.stavak 2 prijedloga zakona koji propisuje da dijete ima pravo na uvid i izražavanje mišljenja u svim postupcima u kojima se odlučuje o njegovom pravu. Mi to nismo shvatili zaista da je propisano kao obaveza ali u svakom slučaju čvrsto podržavamo da je to pravo uvršteno u zakon i zapravo se nadamo da će onda u provedbi u svim onim slučajevima zaista kad je to moguće i kada to kada dijete izrazi za to želju i namjeru da će biti omogućeno da na najmanje traumatičan mogući način a najmanje koristan za njegove osobne interese, zaista onda i izrazi svoje mišljenje, odnosno dobije a to je isto važno, dobije adekvatnu informaciju zapravo o samom sporu i o vlastitim mogućnostima unutar tog spora. Također podržavamo i preciznije uređivanje roditeljske skrbi i jasniju podjelu dakle skrb o osobnim pravima, upravljanju imovinom i zastupanje djeteta, dakle tog preciznijeg reguliranja na neki način i odjeljivanja isto nešto što nam se čini kao dobar zahvat. Kolega Vukšić je već spomenuo ali izgleda da mi svi ovaj muški očevi smo posebno osjetljivi na ovaj dio, ali složenost ovog zakona se vidi i iz činjenice da zadire u jedno područje gdje se događa jedan relativno rijetki slučaj u našem društvu, a to je situacija u kojoj su muškarci izuzetno diskriminirani u ovom trenutku a to je dakle, to su dakle sporovi nakon razvoda braka, oko skrbništva, oko mogućnosti posjećivanja i viđenja djeteta. To je isto jedna od onih stvari koje ćemo morati pažljivo pratiti. To je nažalost posljedica dugogodišnje loše, nepažljive sudske prakse koja se igra zapravo ljudskim sudbinama i ljudskim životima i u tom smislu to je još jedan od onih elemenata gdje ovaj zakon zaista traži od svih nas ne samo da ga tu danas, kad se stvore uvjeti donesemo nego da zaista trajno pratimo njegovu provedbu i njegovo ažuriranje na neki način u odnosu sa realnosti u kojoj živimo. Također podržavamo i preciznije uređenje postupaka posvajanja uz naravno ne mogu da to ne naglasim uz nadu da ćemo doći barem blizu onoj utopiji da sva djeca koja nemaju roditeljsku skrb osjete toplinu i ljubav doma i da svi oni ljudi koji ne mogu dobiti dijete iz ovih ili onih razloga zaista mogu osjetiti tu radost da imaju dijete, to je također jedna ostvarina kojima svi moramo ne samo kao politička vlast, ne samo kao stranke, nego kao naprosto ljudi sa nekakvom dozom humanosti moramo raditi i moramo pratiti i taj dio kako će se provoditi i hoće li se uspješno provoditi. Ima jedan detalj u zakonu ali isto se nadamo da će u praksi zaživjeti to je ona odredba o izračunavanju tablica o visini uzdržavanja djeteta. To je nešto što što će nadamo se olakšati dogovore i sve one situacije u kojima se ljudi nažalost nađu u situaciji da se rastaju pa onda oko toga uzdržavanja bude i onda se ti problemi vuku godinama umjesto da se neke stvari možda već unaprijed uspiju predvidjeti i riješiti. Ono što također podržavamo je daljnje ustrojavanje obiteljskih odjela na sudovima i reformiranje položaja centara za socijalnu skrb u postupcima, o tome ste također već danas govorili pa neću dulje o tome da ne uzmem kolegici König svo vrijeme. Dakle da zaključim svoj dio, radi se zaista o vrlo opsežnom zakonu, o vrlo velikom zakonu i radi se o zakonu s kojim posao onog časa kada ga donesemo tek počinje i to je zapravo naša ključna i temeljna poruka. Ovaj zakon ćemo tek početi zapravo graditi i raditi onog časa kada ga donesemo i u tom smislu ne možemo si dozvoliti niti vi u resoru koji je izravno nadležan niti mi svi ovdje bez obzira na političke boje ne možemo si dozvoliti gotovo niti jedan dan nepažnje oko ovako važnog zakona i oko važne teme. A sada prepuštam govornicu kolegici König. Hvala. Hvala lijepa. Poštovana potpredsjednice Sabora, poštovana potpredsjednice Vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. Kao što je kolega Koman najavio želimo dodatno poboljšati ovaj prijedlog zakona s određenim prijedlozima, a tiču se odredbi posvojenja i priznanja očinstva. Što se tiče posvojenja apsolutno podržavamo odredbe zakona koji ubrzavaju postupak, postupak, podržavamo i pohvaljujemo postupke Ministarstva socijalne politike i mladih koje su u području posvojenja u posljednje vrijeme učinili ogromne i mnoge dobre korake primjerice izradili registar potencijalnih posvajatelja, apsolutno pohvaljujemo. No što se tiče statusa posvojitelja imamo prijedlog, a na tragu je onoga što je i kolegica Jerković već rekla. Odredbe Obiteljskog zakona piše to u dijelu koji se odnosi na izvanbračnu zajednicu primjenjuje se na životnu zajednicu neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete. Dakle neudana žena i neoženjeni muškarac koji su u zajednici najmanje tri godine čine izvanbračnu zajednicu. Dijete mogu posvojiti bračni drugovi zajednički ili dijete može posvojiti jedan bračni drug ako je drugi bračni drug već roditelj ili posvojitelj djeteta. Također dijete može posvojiti jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga kao što ga može posvojiti i osoba koja uopće nije u braku ali ne i zajednički neudana žena i neoženjen muškarac koji žive u izvanbračnoj zajednici. Skraćeno, pravo na status posvojenja u RH imaju gotovo svi osim zajednički muškarac i žena koji žive u izvanbračnoj zajednici. Ovdje se dakle ukoliko ne dopunimo zakon, a vjerujem da to hoćemo, radi o diskriminaciji izvanbračnih zajednica. Zato klub HNS-a predlaže da pravo posvojenja proširimo i na izvanbračne zajednice odnosno na naših 97 tisuća 772 sugrađana i sugrađanki koji su na proteklom popisu stanovništva rekli da žive u izvanbračnoj zajednici. Dajmo šansu tim promjenama i njima da posvoje dijete ili djecu. Što se tiče priznanja očinstva i majčinstva imamo dva prijedloga za poboljšanje odredbi zakona. jedan se odnosi na maloljetne roditelje, a drugi na osobe lišene poslovne sposobnosti. Što se tiče poslovne sposobnosti ovim prijedlogom zakona napravio se ogroman korak u poboljšanju prava osoba s invaliditetom i većina odredba usklađena je s Konvencijom za prava osoba s invaliditetom UN-a koja koja između ostalog traži napuštanja koncepta skrbništva i pružanja podrške osobama s invaliditetom u donošenju raznih životnih odluka. Međutim što se tiče priznanja očinstva, ovim prijedlogom zakona propisano je da očinstvo može priznati punoljetan muškarac lišen poslovne sposobnosti uz odobrenje skrbnika. Dakle predloženom odredbom ograničeno je pravo punoljetnih muškaraca da priznaju očinstvo nad svojim biološkom djecom ili djetetom bez suglasnosti skrbnika ako su lišeni poslovne sposobnosti. Ta odredba je protivna UN-ovoj konvenciji o pravima osoba s invaliditetom jer je tim međunarodnim dokumentom propisano da sve osobe s invaliditetom imaju pravo na jednaku poslovnu sposobnost kao i svi drugi građani. Ukoliko ne izmijenimo predloženu odredbu priznanje očinstva zapravo dajemo u ruke centrima za socijalnu skrb koji su odgovorni za imenovanje skrbnika, što znači da na taj način biološkog roditelja stavljamo u potpunu ovisnost o njihovim o njihovim rukama o njihovim odlukama. Napominjem da se RH već do sada susrela sa problemom priznavanja očinstva od strane muškarca lišenog poslovne sposobnosti koji je završio na Europskom sudu za ljudska prava. U predmetu Krušković protiv Hrvatske utvrđena je povreda prava podnositelja na njegov privatni život time što mu se nije dopustilo da prizna očinstvo nad svojim biološkim djetetom jer je bio potpuno ovisan o centru za socijalnu skrb, protivno Konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i protivno praksi Europskog suda za ljudska prava. Predlažemo zato da se u dijelu koji se odnosi na priznanje očinstva brišu riječi uz priznanje skrbnika. Još jedno priznanje nas zabrinjava, priznanje očinstva maloljetnih roditelja. I ovdje mislimo da se mogu postići dodatna poboljšanja brisanjem određenih riječi u ovom slučaju odobrenje roditelja. Radi se o slučajevima naime kada su roditelji maloljetni, a sposobni shvatiti značenje izjave o priznanju očinstva. Ovim prijedlogom zakona se predviđa da im je za to potrebno i odobrenje njihovih roditelja. teško je očekivati, to i iz iskustva govori i navodi i pravobreniteljica za djecu da će roditelji baš biti spremni osim u doista rijetkim situacijama dati takvo odobrenje. Čime se može onemogućiti utvrđivanje očinstva djeteta odnosno prolongirati do punoljetnosti djetetova roditelja. A to onda može i potrajati i odnositi se na veliki dio rođene dio rođene djece. Jer podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je u posljednje tri godine u Hrvatskoj zatrudnjelo 5237 tineđerki a čak 25 djevojčica je bilo mlađe o 13 godina. Isto izvor pokazuje i podatak da smo 40% mladih parova koristi bilo koji oblik kontracepcije pa podatak od preko 1500 maloljetničkih trudnoća godišnje i nije začuđujući. Ti podatci tim više pokazuju kako je što prije potrebno uvesti zdravstveni odgoj u naše škole da o građanskom odgoju iz drugih razloga sada i ne govorim. Dakle, što se tiče maloljetnih roditelja, slažemo se sa pravobraniteljicom za djecu koja kaže da odobrenje njihovih roditelja u postupku priznanja očinstva ne smije biti primarna niti odlučujuća. Budući da mi vrijeme ističe uz te dopune ali i uz neke koje ćemo izreći još u pojedinačnim raspravama HNS prihvaća i podržava Obiteljski zakon. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Kolman suglasan sam sa vama da je ovo izuzetno važna i osjetljiva materija. treba je i sagledavati u vremenu u kojem živimo, u kojem preko 35% obitelji ima nesagledive egzistencijalne probleme. A suglasan sam i u onom dijelu gdje govorite o žurnosti, gdje naglašavate posebno žurnost. Mislim da je svakako, ali sam tu itekako sumnjičav. Naime, u onom dijelu gdje se govori o obiteljskom domu, gdje sud dakle može odrediti pravo stanovanja za jednog od roditelja, razumijemo o čemu se govori, pitanje se postavlja naravno kako će jedan roditelj drugom plaćati postanarstvo ako nema ni za sebe, to je jedan dio. Ali druga stvar koja je bitna, koja će na neki način osporiti ovu žurnost a predlaže se da pravo stanovanja traje najdulje do razvrgnuća suvlasničke zajednice bivših supružnika a iznimno do punoljetnosti djece. U oba slučaja bilo do razvrgnuća ili punoljetnosti. Dakle, to je procedura koja može ići na sagledivo daleko dugo, iscrpljivati oba roditelja, naravno do dodatnih teškoća. I bojim se da neće onaj momenat žurnosti ispoštovati o kojem ste vi govorili. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Igor Kolman. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Milinković, vi ste više puta rekli da ste suglasni samnom, tako da ja sam suglasan s vama, da ste suglasni samnom. A što se žurnosti tiče, žurnost kao načelo, meni se čini u ovom zakonu da je s pravom dobila zapravo na neki način mjesto u početnim trenucima zakona i time joj se daje na važnosti jer upravo zato da bismo izbjegli bilo kakvo odugovlačenje u počinjanju postupaka koji su u određenim situacijama nužni. Jasno je da se nažalost neke od složenih situacija s kojima se ovaj zakon suočava ne mogu riješiti preko noći. To je potpuno jasno. Tim više je strahovito važno da načelo žurnosti bude integralni dio zakona, da ono što možemo, na što upravna tijela, pravosudna tijela, centri za socijalnu skrb, policija, dakle svi oni koji će u nekom trenutku biti uključeni da on vrijeme na koje mogu utjecati ne troše uzalud. Da nemamo rasipanje vremena, da nemamo ono administrativnu letargiju kojoj smo mi svi skupa skloni nego da zaista cijeli sustav shvati da pogotovo u ovako osjetljivim u kojima su često uključena djeca, u kojima su često uključeni ljudi nažalost u nekim teškim međusobnim odnosima i okolnostima da nemamo vremena za gubljenje nego da stvari treba početi odmah onako kako su propisane i da ih treba voditi onako kako su propisane i da ih treba Gordana Sobol replika.

to iz izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, za prošlu godinu preko 85% dodijeljenih skrbništva su išla prema majci a samo 15% skrbništva su dobili očevi. Ono zbog čega se to definitivno dešava u našem društvu a to i pravobraniteljica naglašava kroz svoje izvješće a to je što hrvatsko društvo je toliko još uvijek duboko tradicionalno u poimanju uloge muškaraca i žena odnosno očeva i majki u našem društvu, odnosno u životu jednog djeteta. Pa i cijeli sustav ustvari uključujući tu i pravosudni dio i centre za socijalnu skrb, negdje dakle ta dugogodišnja ukorijenjenost ide ka tome da su skloniji u mnogo većem broju slučajeva dodjeljivati djecu na skrbništvo majkama a ne očevima. Mislim da je to dakle jedan problem s kojim se mi susrećemo, on nije od danas, on je dugogodišnji. I onda kao posljedicu toga ustvari imamo diskriminaciju očeva, odnosno muškaraca koji u puno manjem broju slučajeva dobivaju skrbništvo nad djetetom. Međutim i ovog puta želim još nešto povezati kao što sam to već jedanput učinila. Ta diskriminacija vidi se i u onom dijelu kada govorimo o korištenju roditeljskih dopusta gdje samo 2 ili 3% očeva se odlučuje na uzimanje roditeljskog dopusta u odnosu na majke pa je i to u biti na neki način poveznica ova dva problema. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Uvažena kolegice Sobol, potpuno se slažem s vama i zahvaljujem na podršci. Česti problem je ne samo dodjeljivanje skrbništva u ovim postotcima o kojima vi govorite nego onda i nakon toga se događa da su očevi zakinuti i za ono što im je pod navodnicima dodijeljeno, dakle imamo sljedeću fazu tog problema onda koja dodatno pojačava tu situaciju kao traumatičnu i za oca i za djecu. Ali činjenica je, vi ste potpuno u pravu, u našoj podsvijesti zapravo kao građanki i građana Republike Hrvatske jer vi to svi znate koji ste ikada o tome razmišljali je da ako se dogodi situacija razvoda i … mi svi pretpostavljamo unaprijed da će majka, dobro dakle to je dato, a onda ovo je eventualno neka iznimka za koju se zaista treba boriti na razne načine i treba dokazivati raznorazne stvari da bi se skrbništvo dodijelilo ocu. Što se tiče roditeljskog dopusta, ja se slažem s vama, tu isto imamo jedan totalni nesrazmjer. Mi smo svojedobno, kad velim mi HNS, svojedobno smo predlagali a budemo to opet probali izvući iz naftalina, stimulaciju da očevi uzimaju dopust tako da recimo ili se dopust može produljiti ako otac uzme neki obavezni dio ili se može naknada odnosno može se recimo puni iznos naknade dulje dobivati ako otac recimo uzme jedan dio roditeljskog dopusta kao obavezan. To nam se čini onda, uvijek nam se čini bolje stimulacija i zapravo uvođenje nekih, micanje nekih neravnoteža u društvu određenim stimulacijama i poticajima da se onda ljudi naprosto naviknu jer teško je, zapravo muškarcu je vrlo teško često kod poslodavca objasniti da bi on išao na porodiljni dopust tako da vi imate tu jedan opet cijeli niz diskriminacija i potencijalnih problema. Uvažena kolegice König, vi ste s pravom ukazali na diskriminaciju izvanbračne zajednice pri usvajanju djece. Nema za tu diskriminaciju niti jednog valjanog razloga i podupirem vas u nakani da se to sasvim sigurno u drugom čitanju ispravi, htio bih upozoriti na jednu dobru stranu zakona, još jednu dobru stranu zakona, to je odnos bake i djeda odnosno unučadi prema baki i djedi. Baka i djed u određenim okolnostima su dužni uzdržavati svoju unučad ili svoje unuče i sada je predviđeno ovim zakonom da kada su djed i baka brinuli o unučadi ili o unuku da valja primijeniti načelo solidarnosti i da pod određenim okolnostima unuk, unuka ili unučad trebaju brinuti o djedu i baki kada je za to potrebno. Tako da mislim da je to još jedna dobra strana ovoga zakona. I ovdje se stalno ponavlja jedna te ista stvar, ali ne zvoni ljudima signal,

hvala vam lijepo na podršci vezanoj uz davanje statusa posvojitelja i izvanbračnim zajednicama. Dobro da ste mi dali priliku da kažem da su to to pravo prepoznali i dale i neke naše zemlje u Europskoj uniji, pa npr. Island, Španjolska, Portugal, Nizozemska, Belgija, Slovenija i Ujedinjeno Kraljevstvo su samo neke koje su to prave dale izvanbračnim zajednicama i uz vašu podršku vjerujem do drugog zakona to ćemo dopustiti i našim sugrađanima i sugrađankama u Hrvatskoj koje žive u izvanbračnoj zajednici. Zahvaljujem potpredsjednice. Pa kolegice König, vi ste u svojoj raspravi rekli kao što je kolega Vukšić, a i kolegica Jerković u ime kluba upravo upozorila na ovaj segment dakle da se u posvajatelje stavi izvanbračna zajednica. Ja vas zaista isto želim samo podržati u tom segmentu, odnosno želim zamoliti na neki način predlagatelja do drugog čitanja da dobro razmisli da se ipak ovaj dio o posvajateljima malo izmijeni do drugog čitanja. Jer mislim da zaistinu danas u situaciji u kojoj živimo i kad vidimo da mladi ljudi se teško odlučuju na brak, ali žive u izvanbračnoj zajednici, da tim ljudima isto moramo omogućiti pravo na djecu i pravo na mogućnost da postanu roditelji. A ja sam samo, kako ne možemo dignut dvije replike, moram samo malo komentirati dio oko očeva i slažem se, apsolutno se slažem, ja mislim da ja iz osobnog iskustva, iz moje bliže okoline imam situaciju gdje majke izuzetno manipuliraju djecom, gdje danas imamo djecu koja ne pozdravljaju svoje očeve na cesti samo zato što su majke izvršile veliku manipulaciju jer su djeca bila mala, mala kada su se roditelji rastali i ti očevi zapravo, ja poštujem te očeve, nit ne rade cirkus od toga i ne vuku se po sudovima nego su naprosto se povukli, nažalost povukli su se iz života djeteta i o tome treba jako voditi računa. Samo dvije stvari. Prvo, kad su u pitanju sudovi i ova žurnost, dakle mi imamo jedan članak 347. koji je pokušao još malo uozbiljiti priču na sudovima. Dakle po prvi puta imamo jednu odredbu u kojoj smo definirali ukoliko sudac prekrši rokove u postupanju po svim ovim člancima koje smo mi ovdje rekli da moraju biti žurni, o tome je dužan obavijestiti predsjednika suda. mi nemamo puno mehanizama u pravosuđu, vi znate da su oni po Ustavu zaštićeni, nedodirljivi, dakle ovo je bio jedan naš korak naprijed da probamo koliko toliko uozbiljit sustav pravosuđa. Ako vam kažem da nažalost imamo trenutno djece koja su u postupku, dakle roditelji lišavanja roditeljske skrbi što znači da je to prvi uvid da dijete u posvojenje. Mi imamo suce koji godinu dana ne sazivaju ročište. Dakle, to je godinu dana dječjeg života koje je netko svjesno ili nesvjesno njima ukrao. Ali ovo je maksimum koji možemo napraviti, jer na žalost ne možemo puno. Možda biste vi mogli sad jedino kad mijenjate Ustav nešto napraviti. I drugo, kao ministrica se uvijek trudim govoriti o roditeljima i nikada ne govorim majka ili otac. Ali u principu ovo što vi govorite ovdje je istina. To je život. Najveći broj očeva ne može vidjeti svoju djecu ili nema nikakve kontakte s njima. Zbog toga smo mi u ovom zakonu malo promijenili logiku zakona i to je ono na čemu ćemo morati puno raditi sa Centrima socijalne skrbi da i oni tu logiku promijene. Dakle, ovdje je sada teret dokazivanja na majci da je otac loš za dijete. Ako netko živi 15 godina u braku ili 20 taj taj otac nije zlostavljač, nije dakle samo su se odlučili razvesti. Zašto on odjedanput nije podoban roditelj za svoje dijete? Dakle, sada otac mora objašnjavati zašto je on dobar. Mi smo sad teret stavili na majku. Ona sada ukoliko se ne želi dogovoriti o zajedničkoj roditeljskoj skrbi mora na sudu dokazati zašto je taj otac loš po svoje dijete i onda će pokazati koliko manipulira. Dakle ne može netko s vama živjeti 15 godina u braku i biti dobar i odjedanput kad se razvedete onda je on loš, onda je on crni vrag, onda je on najgori na svijetu. Nije! On i dalje ima svoja prava. To što vi ne možete razlučiti svoje emocije, svoju povrijeđenost ili bilo što drugo, bilo koji drugi osjećaj od toga da je on i dalje otac svome djetetu i da ima pravo prvenstveno dijete ima pravo komunikacije sa drugim roditeljem to je nešto što će ovoga puta biti teret na onima koji tvrde da drugi roditelj nije dobar. I još nešto. Mislim da je mehanizam promjene odluke u tim trenucima u skrbništvu nešto što bi mogao biti mehanizam za uvođenje reda kod onih koji doista manipuliraju vlastitom djecom. Jer to je u stvari zločin prema vlastitom djetetu i to je jedini način na koji možemo zaštititi prvenstveno dijete. laburisti - Stranka rada)** Uvažena ministrice Opačić, nisam mislio da bi se to moglo zakonom riješiti ova ažurnost na sudovima, to je jasno. Ali rekli ste jednu dobru rečenicu. Sudovi i suci su nedodirljivi. To je dogma. Sve što je nedodirljivo to spada u dogmu. Prije svega ne smiju suci i sudovi biti nedodirljivi, sudski procesi su nedodirljivi. Reforma sudstva treba daleko dublje zahvatiti reformu sudstva nego što se to radi zakonima i to ponavljam iz dana u dan, iz dana u dan. Ozbiljno su narušeni temelji Hrvatske države jer sudstvo loše funkcionira. Znači, suštinska reforma u pravosuđu. Tada će pomoći ovom vašem zakonu koje su odlične oslonac smo rekli za drugo čitanje. Da, otac je nepodoban, muškarac postaje nepodoban otac kad je loš za ženu. Ako je loš za ženu, ne znači da je loš i za djecu, loš pod navodnicima. Prema tome, mislim da i ova rasprava ukazuje da uočavamo i vrlo slično mislimo i da imamo dobre pretpostavke, ako se riješe problemi u sudstvu da obitelj daleko lakše funkcionira. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nova replika i Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa gospođo ministrice i ja sam isto o čemu je govorio kolega Vukšić isto ovaj momenat žurnosti sudova primijetio i naravno i vašu suzdržanost glede rješavanja istoga. Ali držim da i u samom zakonu postoje mogućnosti gdje se može usporiti, a ja želim to naglasiti na ovom mjestu. obavezno savjetovanje provodi nadležni Centar za socijalnu skrb, a ako se razvode sporazumno obiteljski centri. Dakle ja pitam zašto? Mislim zbog čega je ta razlika i zbog čega se obiteljski centri su naravno poslije podne ćemo vidjeti u ovoj drugoj raspravi, mislim da su oni izgubili svoj značaj i da je to šteta. Drugo, druga stvar. Ako oba bračna druga ili jedan od njih ne pristupe prvom sastanku obiteljske medijacije prema članku 3. ovoga zakona niti jedan bračni drug ne može podnijeti tužbu radi razvoda braka prije isteka roka od šest mjeseci. Držim da ovi rokovi i šest mjeseci da to dosta sve zateže u samom zakonu uz ovaj momenat o o kom ste govorili iz sudske prakse. Evo to su stvari koje treba imati na umu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice sa suradnicima. Moglo bi se i kratko i dugo. Naime, radi se o zakonu koji zaista ulazi u živote svakoga od nas, može se reći od života do smrti i zato je dobro da je ova rasprava danas čini čini mi se lišena politiziranja, da pokušavamo govoriti o konkretnim prijedlozima. I zato predlažem da ni jedna primjedba koja će biti izrečena u ovoj raspravi ne bude shvaćena nikako drugačije nego kao naše nastojanje da zakon bude još bolji. Danas je jako teško mnogim obiteljima, dakle danas razgovaramo o Obiteljskom zakonu, govorimo zapravo o obiteljima, govorimo o svakome od nas, o našim obiteljima. Mnogim je obiteljima iznimno teško osobito onima koje su siromašne, osobito obiteljima gdje je netko izgubio posao ili su svi punoljetni članovi izgubili posao ili ga ne mogu naći, obiteljima koje se evo na žalost svakodnevno deložira, jedno roditeljskim obiteljima. Osobito je teško u ovoj krizi jedno roditeljskim obiteljima, dakle gdje majka ili otac žive s djecom gdje zaista mnoge jednoroditeljske obitelji preživljavaju od dana do dana. Ovdje je danas bilo puno riječi o zaštiti očeva. Naravno, svakako zauzimam se za to ali mislim da kroz ovu raspravu trebamo tražiti odgovor na pitanje, a nećemo ga naći jer je to nemoguće, kako i što učiniti sa očevima, a takvih je nažalost mnogo, koji nakon razvoda braka potpuno zapostave svoju roditeljsku dužnost. Ima takvih i majki, dakako očeva je nažalost više. bismo zakonom morali pronaći odgovore i na ta pitanja. Teško je naravno onim obiteljima koje su evo u procesu razvoda i ovih trenutaka danas i zato želim upozoriti da u svim svojim raspravama moramo voditi računa da Obiteljski zakon bude koncentriran prije svega i iznad svega na dobrobit djece. Dakle, onih koji se ni na koji način ne mogu sami braniti i koji ni na koji način ne mogu čuvati svoje dostojanstvo, odnosno svoju budućnost ako im zakonom to ne omogućimo. Pogotovo u onim obiteljima u u kojima nažalost 24 sata caruje nasilje, obiteljsko nasilje koje često još uvijek i u 21. stoljeću ostaje iza zatvorenih vrata kao nešto što je obiteljska stvar i kao nešto što se ne tiče društva, odnosno što se ne tiče države. Dakle, sve što ćemo ugraditi u novi zakon mora biti koncentrirano na u najboljem interesu djece i svakoga djeteta jer je to najizloženija ponavljam i najosjetljivija skupina. Naravno da nijedan zakon kako god ga dobro uredili kad govorimo prije svega o Obiteljskom zakonu neće pomoći obiteljima ni da u njima ima više ljubavi, ni da ima više razumijevanja, ni da ima više potpore, ni da budu skladne. To je rekla bih u konačnici stvar sreće, odnosno zauzimanja svakog člana obitelji da obitelj zaista bude ono mjesto utjehe dakle gdje se nalazi mir i spokoj i ljubav i svakako potpora. Zato bih evo uputila nekoliko vrlo konkretnih prijedloga, odnosno primjedbi. Spadam među one koji misle da nije bilo potrebno donositi potpuno novi zakon, da je moglo se neprekidno jer Obiteljski zakon je takav zakon koji stalno diše u skladu sa životom i promjenama u društvu i da ga je trebalo dorađivati i doraditi ali i učiniti ono na što su dosada svi upozoravali da se zakon zaista provodi. Ne provodi se u mnogim segmentima i neće se provoditi nažalost u mnogim segmentima i kad donesemo novi zakon dok god ne budemo mogli osigurati da svi oni koji su dužni provoditi Obiteljski zakon, osobito naši centri za socijalnu skrb, uz sve pohvale i duboki poklon ljudima koji tamo rade katkada u nemogućim uvjetima oduvijek, pa svojim znanjem kompenziraju i ljubavlju kompenziraju ono što im država nažalost nije osigurala. Međutim, moramo učiniti sve da se praksa mijenja i svakoga dana. Dakle, da se zakoni provode. I najbolji napisani zakoni koji se ne provode ili se djelomično provode ili se traljavo provode zapravo su loši zakoni u konačnici. Dakle, treba nastojati da pravne praznine koje smo uočili, koje sam uočila ja u ovom prijedlogu zakona svakako da je važno da ide u dva čitanja, bilo bi strašno da je išlo po hitnoj proceduri i vjerujem da to nikome nije palo na pamet. I naravno nema procjene, to je važno u ovom zakonu, upravo zbog toga što govorimo o učinkovitosti provedbe, nema procjene koliko će provedba zakona u konačnici u potpunosti koštati. Provedba zakona košta, medijacija košta. Sve ono što se mora obaviti u svim postupcima o kojima govori Obiteljski zakon naravno košta. Dakle, vrlo konkretne primjedbe i prijedlozi vezano za obiteljsko pravo na stanovanje u nekretnini koja predstavlja bračnu stečevinu bračnih drugova dakle koji predstavljaju obiteljski dom. Dobro zamišljeno, međutim primjedbe koje iznosim u ime kluba idu u smjeru činjenice da ukoliko kriterij povjere djeteta jednom roditelju bude kriterij na kojem će se određivati tko će živjeti u toj nekretnini koja se zove obiteljski dom može nažalost izazvati dodatne manipulacije. Ono s čime se uvijek susrećemo, pogotovo kad se govori o određivanju s kim će dijete živjeti kakva će budućnost toga djeteta ili djece nakon razvoda biti, jest nažalost u mnogo slučajeva manipulacija. Roditelji dakako manipuliraju, manipuliraju djecom, manipuliraju širom obitelji a ovo može otvoriti dodatni prostor za manipulaciju jer naravno nije svejedno hoćeš li na taj način riješiti stambeno pitanje ili ne. Također, u članku 46. stavku 4. gdje se govori o uvjetima gdje se radi o stambenom prostoru za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba djece i roditelja prema posebnom propisu kojim se uređuju prava iz socijalne skrbi. Dakle, neuređeno do kraja jer se pozivamo na neki drugi neki drugi propis a sve što se ima urediti vezano za obiteljski dom ima se urediti upravo do kraja i u potpunosti u Obiteljskom zakonu. Također, odredba koja govori da se na bračnu stečevinu primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje stvarno-pravni i obvezno-pravni odnosi ako ovim zakonom nije drugačije određeno, nejasno do kraja nedorađeno. Predlažem doraditi naima, teško će biti tumačiti ovu odredbu. Ono što je isto tako veliki problem, otvara se prostor različitih to je uvijek najgore kod zakona kakve možete tumačiti na različite načine, odnosno oni koji dobiju posao da tako mogu različito tumačiti od slučaja do slučaja. Dakle radi se konkretno o članku 38.prelažem do drugoga čitanja doraditi. O medijatorima sam već nešto rekla dobro zamišljeno, teško će biti to provoditi u praksi. Prema tome treba učiniti sve da nijedno slovo u ovom zakonu ne bude mrtvo slovo na papiru nego da se stvarno u stvarnosti može do kraja provoditi. Odredbe koje govore o tome da u postupku obveznog savjetovanja sudjeluje i dijete starije od 14 godina. Mislim da to nije dobra odredba, odmah uvlačiti dijete koje i tako, svako dijete čiji se roditelji razvode i čija se obitelj vidljivo ili nevidljivo u tom trenutku raspada, mnoga djeca iznimno teško doživljavaju te trenutke bez obzira je li u o obitelji bilo nasilja, je li u obitelji bilo potpunog raspada ili do tog razvoda zaista dolazi sporazumno. Dakle, treba u potpunosti i do kraja lišiti dijete bilo kakve traume. Dijete je naravno svaka osoba do 18 godine, ali dijete koje ima 14 godina je zaista, zaista pravo dijete. I na kraju ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom. Dakle, kaže se da je roditelj koji živi sa djetetom dužan suzdržavati se od svakog ponašanja koje bi otežavalo ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom i naravno dalje se kaže da takav roditelji koji bi onemogućavao susrete drugog roditelja s djetetom bi mogao bi i drugom roditelju doći u priliku ili nepriliku da drugom roditelju naknadi štetu. Međutim to je upravo onaj set odredbi koji mogu omogućiti zaista pravu manipulaciju jer što je s roditeljima koji su neodgovorni, koji se ne javljaju pa se onda jave, s roditeljima koji se drogiraju, koji su teški alkoholičari, koji su kockari, koji žive u svakom smislu nedoličnim životom, pa se onda evo nakon 6 mjeseci jednog dana jave, ovaj drugi roditelj koji nema povjerenje jer zna što se događa, jer je prethodno i ostavio ga tamo samoga i bio s njim cijelu večer, ostavio ga u zadimljenom prostoru, što onda taj roditelj koji se skrbi o djetetu, treba učiniti, pustiti dijete ili se dovesti u situaciju da ga se evo na kraju okviri da naknadi štetu. Prema tome, to je nešto što ja razumijem intenciju, ja razumijem da i s druge strane ima uvijek manipulacija, da uvijek ima nažalost onih roditelja koji preko leđa djeteta žele prije svega osvetu prema drugom bračnom drugu, a onda naravno i neku izboriti neku korist i to je realnost i to je život. Dakle, predlažem da se pogotovo ovaj set članaka gdje se govori o roditelju koji se mora suzdržavati od svakog ponašanja, naravno da se treba suzdržavati ali naravno da treba voditi okolnosti odnosno računa o tome što je život svakodnevni. Evo to su neke od primjedaba koje mi se čine najvažnijim i koje su uglavnom koncentrirane oko dobrobiti djeteta, pa predlažem da zaista predlagatelj razmotri, da razmotri dodatno sve primjedbe koje je iznio ured pravobraniteljice za djecu pa da do drugog čitanja i ove odredbe o kojima je najviše bilo ovdje riječi doradimo, dodatno učvrstimo, svakako podupirem i ovu inicijativu kluba HNS-a vezano za posvajanje. Dakle ako ljudi koji žive zajedno, koji mogu djetetu osigurati i toplinu doma i naravno egzistenciju i naravno školovanje i sve ono što život u obitelji znači, oni moraju dobiti tu priliku, nikakvog razloga da je ne dobiju nema. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Imamo prijavljenih 5 replika. Prvu će iznijeti Ana Komparić Devčić. Izvolite. vi ste u svom uvodnom dijelu rekli da je naravno svaka obitelj na svoj način joj je teško, pogotovo dakle siromašnim obiteljima a posebno jedno roditeljskim siromašnim siromašnim obiteljima. Ja se s vama u tom segmentu u svakom slučaju apsolutno moram složiti, dakle nekako je uvijek lakše u dvoje. Slažem se da je dakle jednom roditelju s djecom puno teže i u tom kontekstu želim samo jednu stvar naglasiti a to je da ćemo mi danas popodne raspravljati dakle Zakon o socijalnoj skrbi i upravo je Zakon o socijalnoj skrbi prepoznao dvije kategorije osoba odnosno dvije kategorije ljudi kojima je najteže a to su dakle jednoroditeljske obitelji i samci. Dakle, upravo Zakon o socijalnom skrbi koji ćemo mi danas popodne dakle raspravljati, koji neće biti u direktnom prijenosu prepoznaje upravo ove dvije kategorije kao dvije kategorije koje su najugroženije skupine u Hrvatskoj u Hrvatskoj danas. I još jedan samo detalj, pričali smo o roditeljima, o očevima i majkama tko je bolji, nije bolji. Ja zaista mislim da spol ne može odrediti dobrog roditelja, ima dobrih očeva, ima dobrih majki ali ima loših očeva i loših majki. Zahvaljujem. Na repliku odgovara poštovana Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Slažem se zato što ima dobrih i loših ljudi, poštenih i nepoštenih ljudi pa su onda tragom toga i oni loši i dobri roditelji, zato što vole ili ne vole ljude, dakle mislim da u tome sve počiva. A da je iznimno važno govoriti o obitelji na ovaj širi način dakle šire od samih normi svjedoči i činjenica i istraživanja nažalost da mnoga djeca koja rastu u obiteljima gdje caruje nasilje i sama postaju nasilnici i to je svakako činjenica o kojoj treba voditi računa. I slažem se s vama da Obiteljski zakon treba promatrati u suživotu sa mnogim drugim zakonima i nisam ni na koji način mislila da je za težak život jednoroditeljskih obitelji kriva država nego je kriva činjenica da je s jednim djetetom ili s dvoje ili s troje pogotovo teško živjeti sam, teško je i zbog predrasuda koje jednoroditeljska obitelj doživljava u okružju. Uvijek se to na drugi način gleda, tako da naša nastojanja moraju ići na tome ali moraju ići za tim da država posebno vodi računa ne samo o obitelji nego o onim obiteljima kojima je osobito teško. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegica Kosor je rekla da ima jako puno očeva koji zanemaruju nakon razvoda braka svoju djecu, to je apsolutno istina i javio sam se za repliku jer ne želim da ono što sam ja rekao da ispadne apologija na bilo koji način očevima ili kritika majki, ali je zapravo zgodno a propos baš ovog zakona jer ono što mi se čini kao vrijednost ovog zakona je da on prepoznaje neke neravnoteže i neke nepravednosti u društvu i da pokušava da pokušava adresirati te neravnoteže i nepravednosti uz naravno slažem se potrebu da se neke stvari dodatno možda još malo ispoliraju, vidjet ćemo i u primjeni da se stalno prate ali to mi se čini kao jedna od dobrih stvari ovog zakona. I druga stvar koju ste rekli da u našoj zemlji obiteljsko nasilje, otprilike ste tako rekli, često ostaje i iza zatvorenih vrata i nitko ne reagira. Mi nažalost živimo u zemlji u kojoj je pred par mjeseci u Zadru žena pretučena do smrti koja nije bila iza zatvorenih vrata nego je na balkonu zapomagala i nitko nije reagirao. To je zapravo simbolički na neki način važno u kontekstu ovakvog zakona koji obuhvaća široki spektar situacija u kojima se ljudi mogu naći. Nije dovoljno imati samo savršenu pa makar i savršenu normu. Nego upravo zato sam i ja rekao u svom izlaganju, ovaj zakon će zahtijevati neprekidni, tvrdi i čvrsti rad dnevno jer svi oni koji sudjeluju moraju biti svjesni svoga prava ali i svojih odgovornosti i svojih obaveza, apsolutno. Na repliku odgovara poštovana Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Ma naravno svako uopćavanje je loše zapravo što jer je svaka predrasuda loša, dakle da su očevi loši pogotovo očevi loši pogotovo u brakovima gdje dolazi do razvoda pa su očevi loša figura a majke su sjajne figure, naravno da ne, malo prije sam o tome govorila. Ali jest činjenica da pogotovo kod male djece sasvim male djece je dobro da su s majkama, dobro je da ali da majke ni na koji način ne bi smjele i da to treba svakako sankcionirati manipulirati djecom kako bi se osvetile očevima jer je za svako dijete jednako važno da ima i majku i oca, to smo jednom davno ovdje raspravljali. Što se tiče obiteljskog nasilja dakle moje mišljenje je da definitivno obiteljsko nasilje pogotovo u nekim sredinama u Hrvatskoj nije doživjelo društvenu osudu, osudu većine, da se i dalje smatra da je to neko pravo obitelji i da u toj obitelji onda žena jest jest manje vrijedna i manje važna i tu zapravo su klice novih nasilja. lijepa. Kolegice, gro vaše rasprave mislim da je s pravom ste je i posvetili manipulaciji negativnim osjećajima, spominjete osvetu i mržnju ali ste konstatirali da nije bio potreban novi zakon. Međutim upravo zbog toga zbog toga što ovaj prijedlog zakona čitave stvari postavlja na druge osnove, na druge temelje. Dakle prije svega partnerstvo, onemogućavanje, suzbijanje takve manipulacije što ide onda izravno na ruku djeci dakle ide u prilog zaštiti djece. da li će se na takav način i da li su moguće i dalje zlouporabe, međutim ovaj zakon zašto je bio potreban novi zakon jer daje nove dužnosti i nove ovlasti institucijama, ali jednako tako i sudionicima i onim a koji žive u obitelji. Zašto i upravo ovaj prijedlog zakona to smo već imali nešto u ranijem, djeca više nisu pertinencija, naglasak je upravo da djeca imaju pravo. Tu i tamo spominje se njihova dužnost, roditelji imaju prije svega dužnost prema djeci. Dakle to su nove postavke zbog kojih i jedna nova filozofija suvremene obitelji gdje je država dužna upravo štititi one najslabije i ne dozvoliti raznolike manipulacije. Mislim da se upravo tako štiti obitelj. Napominjem još jednom poraznu činjenicu vjerojatno ste o tome ste čini mi se nešto i vi govorili iz policijskog izvješća dramatični podatak da je od preko stotinu ubojstava koja su se dogodila prošle godine više od 50% bilo u obitelji. Prema tome ovaj Obiteljski zakon je za obitelj, tko govori o problemima obitelji, on govori za obitelj, a ne koji ih stavlja ispod tepiha i koji čak smatra one koji govore o …/Govornik se ne razumije./… obitelji Nažalost, obitelj je često napadnuta iznutra. I zaštita i uloga je države da onemogući takve zlouporabe i napade. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Jadranka Kosor. Točni su ovi podatci o obiteljskom nasilju koje spominjete. Treba dodati da su najčešće žrtve tih nasilja žene, odnosno nasilja u obitelji da su žene. Pa imamo apsurdnu situaciju kroz godine da ispada da je žena sigurnija na cesti, na ulici, u tri sata u noći nego je katkada u svojoj vlastitoj obitelji i to je poražavajuća činjenica. Govorili ste i o manipulacijama o kojima sam govorila i ja. Nažalost manipulatori su iznimno domišljati. Dakle oni koji žele uopće u životu, ne samo vezano sada za obiteljski zakon i vezano za skrb za djecu, …/Govornik se ne razumije./… su iznimno domišljati. I oni uvijek doskoče svakoj zakonskoj normi nažalost. Zato smatram da ih treba dodatno izrealizirati, doraditi tako da tim manipulatorima onemogućimo …/Govornik se ne razumije./…. Što se tiče institucija, slažem se. Međutim inistitucije moraju naravno imati uvjete za rad i institucije neprekidno treba nadzirati. Dakle od centara za socijalnu skrb do sudova. Jer smo često svjedoci, ja sam nedavno spominjala jednu presudu u slučaju obiteljskoga nasilja gdje je žena tužila supruga za 20-to godišnje silovanje u braku što je kazneno djelo, ali je sudac presudio da žena nije dovela nikoga tko bi to na sudu posvjedočio, da je ona bila permanentno i sustavno silovana i oslobodio je silovatelja i nasilnika bilo kakve odgovornosti. Hvala lijepo. novi zakon, onda moram vam reći da je to u kontradikciji sa onim što piše u strateškom dokumentu kojeg je donijela Vlada kojoj ste vi bili na čelu. Naime, 2011. godine kao što vjerujem da se sjećate, Hrvatski parlament je usvojio taj dokument i upravo u njemu stoji da obiteljski zakon nije ispunio očekivanja, da je u potpunosti podbacio, da nije stvorio pretpostavke za punu zaštitu djece i osoba pod skrbništvom. I gotovo da nije bilo segmenta obiteljskog zakona koji nije naveden i u kojem je trebalo nužno napraviti izmjene. Dapače, kao prioriteti su se naveli da treba poboljšati odredbe vezane za skrbništvo, za posvojenje, da treba ispraviti normativne nedostatke koje idu na štetu djece, tipa roditeljske skrbi i uzdržavanje, priznavanje očinstva, obiteljska medijacija itd.. bili ste premijerka i smatrali ste u to vrijeme da treba ići u reformske zahvate obiteljskog zakona. Sada kada se one stvarno i događaju mislite da baš i nisu bile potrebne. Hvala lijepo. Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Da, točno je, dakle i dobro je da postoji taj dokument gdje je ukazano na sve nedostatke. Naravno one su, ti nedostatci su odnosno provedbe obiteljskog zakona vezani za neke kao što znate institucije. Prema tome, nigdje nije napisano da treba donijeti novi zakon i ja mislim da ne treba i dalje mislim ali to je mišljenje na koje naravno imam pravo. Nego ove koje ste spomenuli dodatno urediti. Dodatno urediti i uskladiti sa praksom koja kao što ste i sami napomenuli nije dobra. Ništa se u konstrukciji zakona ne bi promijenili. Znači da su se neke odredbe mijenjale i dograđivale ništa se u konstrukciji samog zakona ne bi mijenjalo. Ali sada imamo novi prijedlog zakona pa ćemo o njemu raspravljati. Uvažena kolegice Kosor, govorili ste o tome kako ima puno nasilja iza zatvorenih vrata. Međutim mene je frapiralo da smo oguglali na nasilje koje je vidljivo. Recimo prije nekoliko dana čitao sam jedan tekst u kojem se opisuje kako je jedan poznati francuski par imao jednu scenu koja je trajala 26 minuta u restoranu. 26 minuta je fotoreporter snimao nasilje i zgražavao se, u tekstu se zgražavao nad tim nasiljem, gdje je muž davio ženu. I kaže to je 26 minuta trajalo. I sada je počeo sudski proces. Ali nije fotoreporter optužen koji je gledao davljenje 26 minuta. Znači, to je postao showu nažalost i mi pristupamo tako nasilju. Druga stvar koju ste govorili, rekli ste zakon neće osigurati više ljubavi, više razumijevanja u obitelji, sasvim sigurno da neće. Međutim, kada bi ljudi bili u potpunosti moralni, pošteni, visoko etični, pravedni zakona gotovo da i ne bi trebalo, ne bi trebalo sudova. Zakoni se donose zbog loših ljudi. I nažalost mi ovdje govorimo u Zakonu pretpostavljamo kako da omogućimo da eliminiramo čim više toga lošega i da prepustimo naročito djecu dobrim ljudima, bez obzira je li to muškarac i je li to žena. I na ovu repliku odgovara poštovana Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Slažem se i zato sam i rekla da se moramo dodatno koncentrirati na zakon i gledati zapravo gotovo svaku odredbu je li ona u najboljem interesu djece i djeteta jer odrasli će se nekako snaći ovako ili onako pogotovo kada dođe Međutim i nažalost i kada obitelji odnosno brakovi opstaju i ako je sve ovo što ste nabrojali prestalo uvijek treba voditi, naravno i roditelji će se nekako snalaziti ali djecu mora štiti država. Dakle, onako kako kaže i Ustav Republike Hrvatske i kako evo kaže obiteljski zakon i postojeći obiteljski zakon. A ovi primjeri koje ste iznijeli vezane za mirno, ravnodušno promatranje nasilja, to je nešto što je svakodnevica. Dakle, vrlo često smo i u našim medijima svjedoci da nevjerojatne scene tragedija, užasa zauzimaju prostor u medijima, ali zašto? Zato što to netko želi čitati i to netko želi vidjeti. Dakle, mi, puno nas želi vidjeti. Spominjan je bio danas ovaj slučaj žene koja je plakala, vrištala, trčala na balkon, nedavno, pa se vračala. Znači, cijelo susjedstvo, svi ljudi u okolini su čuli da se neko veliko zlo događa. Nitko nije intervenirao. Nitko nije pokušao provaliti u taj stan i na kraju je žena ubijena. Dakle, u medijima je pisalo da je smrtno stradala. Ne, ona je ubijena. Ona je bila zatučena. Zašto? Zato što je svatko smatrao da je to neki problem koji se tamo treba riješiti jer kako često puta kod nas ljudi kažu, što ćemo se mi miješati, kad ćete se vi opet poslije ljubiti i grliti, a mi ćemo ispasti krivi. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime Kluba nezavisnih zastupnika govorit će Damir Kajin. uvažena gospođo ministrice, gospodo zastupnici. Da, što je bit ovoga zakona? Zakon se temelji na onoj strategiji koja je usvojena 2011. za period od 2011. do 2016. godine. Pa se ovako između ostalog kaže da kao prioritet u vezi s unapređenjem obiteljsko pravne zaštite u strategiji, 2011. do 2016. godine koja je usvojena 2011. potrebno temeljno reformirati. Zatim poboljšanje zakonskih odredba koje se odnose na posvojenje, jasnije određivanje, ispravljanje normativnih nedostataka koji u praksi dovode do zabune u tumačenju pravne norme, utvrđivanja podrijetla djeteta, jasnije uređenje roditeljske skrbi, olakšavanje, ostvarivanje susreta druženja s djetetom i pojedine odredbe u uzdržavanju prava, pravnu nesigurnost s obzirom na različite pretpostavke, način utvrđivanja izvan bračnih zajednica i tako dalje, i tako dalje. Ja ću ovdje staviti naglasak na skrb skrb starih, tj odraslih osoba. Znači, novu glavu 6, odnosno uzdržavanje. Sve je to u velikoj mjeri determinirano socijalnom, pa možemo reći, i gospodarskom slikom Hrvatske. Svaka peta kuna u RH, tj svaka peta kuna iz bruto društvenog proizvoda ili svaka druga proračunska kuna troši se na socijalne transfere, ali bez obzira na sve u Hrvatskoj, a neki su to već spominjalo, je 1.400,000 ljudi siromašno. Da 66 milijardi kuna, znači to je svaka druga proračunska kuna, troši se na mirovine, na branitelje, socijalu i tako dalje, zdravstvo i tome slično. Što je hrvatski paradoks? Zemlja smo, treća u Europi pa onda pretpostavljam i u svijetu, čiji građani posjeduju neku od nekretnina. Ili 90% punoljetnih građana za razliku od 50 do 60% Nijemaca, 50, 60% Austrijanaca, Talijana u svom vlasništvu ima stan, imanje, kuću i tako dalje. Ali još jedan put ću ponoviti, pardon, 1.400,000 ljudi u Hrvatskoj ili to je 32,3% stanovnika ili ajde recimo, svaki treći je siromašan po primanju novčanih iznosa. Ili 2012. godine pratnja siromaštva za jednočlano domaćinstvo ili kućanstvo bio je 24.122 kune a za kućanstvo sa dvoje odrasle osobe i dvoje djece 50.656 kuna godišnje. Ili za jednočlano kućanstvo prag siromaštva je 2010 kuna mjesečno, a za četveročlano kućanstvo 4221 kuna mjesečno. I od tuda na neki način treba jasno početi ili krenuti, i to determinira sve. Od prilika u obitelji do raspada raspada u obitelji, po čemu Istra, nažalost, prednjači kada gledamo ove tablice, iako su možda prilike gospodarski socijalno nešto bolje jer je nešto manja nezaposlenost, blizina je tu granice. Ljudi su do 90-e, da tako kažem, teško, gotovo nikako nisu mogli kupiti dobar auto, ali su mogli izgraditi kuću te oni uz obalu koji imaju jedan, dva ili tri apartmana, taman da su i da spadaju u ovu kategoriju siromašnih, mogu pristojno živjeti. Ali što je sada sa ostalim? I to je bit. Mi se s druge strane bavimo referendumom o braku, ok. Potrošili smo koliko? 50 milijuna kuna. To je narod tražio, dobit će tu i takvu ustavnu formulaciju, ništa strašno. Međutim znamo što je isto tako bila pozadina te referendumske inicijative. Ali da se vratim ovdje na ovaj zakon. Članak 1., doslovce se kaže da se ovim zakonom uređuje brak, izvanbračna zajednica žene i muškarca, odnosi roditelja i djece, mjere za zaštitu prava, dobrobit djeteta, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, obvezno savjetovanje, obiteljska medijacija, te postupci u vezi s obiteljskim odnosima i skrbništvom. Članak 3., žena i muškarac imaju međusobno jednaka prava, solidarnost je temeljeno načelo obiteljskog života, svi članovi u obitelji moraju se uzajamno poštovati, jedno drugima pomagati. Članak 5., sudovi, javnopravna tijela koja vode postupke u kojima se izravno ili neizravno odlučuje o pravima djeteta moraju prvenstveno prvenstveno štititi pravo djeteta i njegovu, jasno dobrobit. Međutim, zanimljivo, kako da kažem, pod navodnicima, ova, sa desna bi rekli, a nacionalna Vlada, nazovite kako god hoće, ponavlja definiciju braka i starog Obiteljskog zakona iz 2002. godine. I tu sada je citiram: "Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca", članak 12. 13., brak se sklapa suglasnom izjavom žene i muškarca u građanskom ili vjerskom obliku itd., itd. E vidite, za ovo smo mi sad nedavno potrošili 50 milijuna kuna. I treći puta ću reći da bi državni proračun prikupio 50 milijuna kuna pekarska industrija treba prodati 150 milijuna štruca kruha, uprihodovati 1 milijardu kuna, platiti gospodinu Liniću 5% PDV-a ili Ministarstvu financija, ne njemu, znači 4 mjeseca Hrvati moraju jesti, kupovati kruh da bi isfinancirali jedan ovako velikouman referendum. A što Vlada radi, prepisuje odredbe iz staroga zakona, u braku znači brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca. Dobro, da se čovjek našali, možda bi po Bibliji trebalo stajati brak je zajednica muškarca i žene, ne obrnuto ali valjda nećemo sad i zbog toga ići na referendum. Članak 23., za postojanje braka potrebno je da su nevjesta i ženik osobe različitog spola. Znači ni tu nije sad ništa sporno. Oko imovine ću nešto više u drugom čitanju, ali eto nekako smo se naučili na sve to. Dolazimo do

i ako nema tog ugovora onda se jasno primjenjuju odredbe ovog zakona i ja bih se čak ovdje usudio reći da na neki način ovdje se hrvatski bračni život. bračnih drugova ako bračni drugovi nisu imovinske odnose uredili bračnim ugovorom. Znači naglasak je na tom bračnom ugovoru. ugovoru. Znači nije problem bračna stečevina tu po načelu pola-pola, zadržavanje nasljedstva itd., problem je naglasak na bračnom ugovoru, neću reći jedne pripreme za rastavu već na dan zaključenja samoga braka. Možda i nisam u pravu, Hrvatska nije Amerika niti je Amerika Hrvatska. Netko će reći di ima tu logike, sve kasnije se zaključuje brak ali neću sad to elaborirati. Zakon ide u drugo čitanje, to je sigurno dobro, kao što je dobro da u slučaju rastave i očevi budu na jednak način tretirani Članak 185., čuli smo isto danas, 97 tisuća ljudi žive u izvanbračnoj zajednici pa se slažem, zalažem da ako svi mogu posvojiti dijete ili posvajati djecu pa morali bi jasno i oni. i oni. Ništa, slobodno se može reći, u ovom zakonu nije sporno, netko će reći je zbog toga što nije sporno onda je sve sporno ali točno, … muče ono što će uslijediti, to je ovaj zakon o registriranom partnerstvu. Ali što će Hrvatska uraditi, zapravo prihvatit će standard jedne velike Njemačke gdje su ako se ne varam u trećem mandatu uzastopce na vlasi demokršćani, konzervativci, konzervativke Angele Merkel čiji je otac bio protestantski kršćanski pater. I sada ako nešto može Njemačka, ako nešto može Austrija, ako nešto može Italija, ne bi smjela Hrvatska. I točno kaže papa tko sam ja, kaže on za sebe, da im sudim ali kardinal Bergoglio, Bergoglio, tako se zvao, govori jasno i stoji strogo na poziciji braka i tu nema nikakve dileme i tu poruku nam je evo i Bozanić danas iz Rima poslao. Znači što reći, ovaj zakon sigurno nije sporan, točno čak bi se usudio reći možda je ovo na neki način priprema za onaj o registriranom partnerstvu. Neće biti ni onaj sigurno sporan, nema usvajanja djece, ali duh koji se pušta iz boce onda ga je teško u istu vratiti i uvijek se traži nešto više, nešto drugačije, prije svega biti protiv onih koji su u toj poziciji vlasti. I još jedan članak, to je članak 314., to je glava 5 ili 6, uzdržavanje. Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odlukom će jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine odrediti minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom. Minimalni iznos određen u postupku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu i to, znači taj prosjek je negdje ako se ne varam 5500, 5600 kuna, znači za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće, za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće, za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće. Potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanje mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manji od jedne polovice zakonskog minimuma i to ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati više djece ili ako dijete svojemu uzdržavanju doprinosi nekim vlastitim prihodom i da sada ne analiziram sve ove druge odredbe. Sve u svemu, znači pardon zakon kao takav barem u našemu klubu nije sporan. Ne vidim da je sporan ni drugim klubovima i pretpostavljam da će u drugom čitanju doživjeti određene nadopune i da će to dodatno poboljšati kvalitetu istog i utoliko ga učiniti jednim trajnim zakonskim tekstom. Hvala i živjeli! Zahvaljujem. Imamo prijavljenu jednu repliku, poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. Izvolite. pa vi ste završili sa riječima da naravno zakon nije sporan u što nisam sumnjao. Međutim, postavlja se naravno pitanje da li zapravo je uopće trebalo raditi novi zakon ili je bilo bolje eventualno nadopuniti postojeći zakon. Naime, ovaj zakon ima cijeli niz nedorečenosti, kontradiktornosti i zapravo rješenja koja će biti u praksi neprovediva, o čem je već bilo govora, koja će izazvati nekakve nepravde, koja će predstavljat čak neka i moguće izravno kršenje preuzetih međunarodnih obveza. Recimo Europska konvencija o ostvarivanju djetetovih prava bitno različito od ovog prijedloga zakona uređuje pravni status djetetovog zastupnika. Prema tome, nisam siguran da li je uopće trebalo raditi novi zakon ili eventualno u slučaju da su se ukazale neke manjkavosti postojećeg zakona promijeniti poneki članak postojećeg zakona koji je prilično dobro regulirao tu materiju. Hvala lijepo. Damir (Nezavisni)** Ne, sigurno da se ne smije dovoditi u pitanje međunarodne zakone koji imaju snagu iznad našega zakona. Ali isto tako, nisam primijetio da vas je jedno izravno kršenje međunarodnih zakona, poglavito kad je riječ o manjinskoj problematici nije zasmetalo pa ste možda i vi osobno i zajedno sa vašim stranačkim šefom potpisivali onaj neću ga sada nazvati fašizoidan referendum o ćirilici. Međutim, što želim s druge strane reći? Strategiju ste gospodo ili mi smo u ovome Parlamentu donijeli kada je većinu imao HDZ 2011. godine, točnije 2.4. za period 2011.-2014. I sad se normalno postavlja pitanje što opozicija želi. Ova Vlada pokušava ili ova parlamentarna većina tu strategiju pretočiti u zakonske norme. Da su prilike bile bolje ranije sigurno je da bi sada bilo lakše. No, nema se jednostavno nazad i ne treba za sve to nikoga ni prozivati, niti posebno okrivljivati. Prilike su teže. Što su teže socijalni programi na žalost u ovoj zemlji koja 50% svog proračuna izdvaja za socijalne transfere biti će skromniji, a korisni kad će biti sve više. I što sad? Jednostavno novaca nema. Što su prilike bolje to će sigurno i obitelji u ovoj zemlji biti stabilnije i obrnuto. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDSSB-a govorit će poštovani kolega Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče, potpredsjednice Vlade, kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Važan je ovo zakon, velika potreba da je o njemu održana javna rasprava i tematska sjednica u Hrvatskome saboru i javnost ima dovoljno vremena, a i mi Hrvatski sabor s obzirom da se radi o prvom čitanju zakona i dobro je da se obiteljski zakon donosi u redovitoj poslovničkoj proceduri jer se radi o vrlo važnom području i pitanjima koja treba urediti ovim za nas posebno važnim zakonom. Isto tako, stupanje na snagu ovoga Zakona 1.7.2014. godine daje za prostora svima koji su uključeni u provedbu ovog zakona danas mi raspravljamo o njemu u Hrvatskome saboru, ali zadatak koji slijedi nakon što prođe redovita procedura i usvajanje ovog zakona prijeći će na po prijedlogu ovoga zakona, dakle na Centre za socijalnu skrb. Prije svega, ono što je najvažnije da bi zakon bio provediv treba osigurati i maksimalnu edukaciju ljudi koji rade u centrima za socijalnu skrb. Isto tako i edukaciju sudova i sudaca koji sude u ovakvim postupcima, pa ovaj prijedlog da se obiteljski odjeli ili to nazivati obiteljski sudovi ili obiteljski odjeli pri sudovima to treba podržati kao mjeru koja je pozitivna s obzirom na težinu i osjetljivost područja koje se tiču regulacije obiteljskog, odnosa regulacije pravne odnosa između supružnika, između djece posebno nakon rastave brakova. Isto tako, s obzirom da smo svjesni da je donijet novi Državni proračun za 2014. godinu da bi i sustav bio provediv, da bi se u praksi mogla osigurati kvalitetna edukacija, priprema ljudi da rade na ovome području, a prije svega mi posebno pozdravljamo intenciju ovoga zakona o maksimalnoj zaštiti djece, posebno djece nakon razvoda brakova. Puno smo posljednjih mjeseci pričali oko definicije braka što brak je, da je to odnos životna zajednica muškarca i žene potrošeno je 50 milijuna kuna na referendum, definicija će ući u Ustav po, dakle po rezultatima referenduma i odluci većine birača u Republici Hrvatskoj. A ono o čemu treba posebno razgovarati, a danas i je vrijeme za to i radi se o tome zakonu to su stvarni problemi u obiteljima i stvarni problemi u zajednici u kojima ljudi u okruženju žive. Da li su to obitelji koji su u potpunosti sa ocem ili majkom ili su to obitelji sa jednim roditeljem ili bez roditelja, radi se o obiteljima. Naša je obveza po Ustavu RH a i po ovome zakonu da maksimalno štitimo obitelj, a posebno djecu koja su dakle u nekim situacijama a vidimo po izvješću i pučke pravobraniteljice posebno osjetljiva kategorija, da se puno toga od Obiteljskog zakona iz 2003. godine do danas do 2013. godine nije promijenilo kada su u pitanju rješavanje teškoća, a posebno onih trauma koje djeca doživljavaju nakon razvoda braka i roditelja. To je zadaća i Hrvatskoga sabora i Vlade RH i predsjednika RH ali i svih institucija koje djeluju izvan Hrvatskoga sabora. Posebno ću tu napomenuti jer je u referendumu koji je iza nas bila velika uloga i Crkve, bilo koje vjerske zajednice, ne samo katoličke nego i drugih, da narod, građane Hrvatske educiraju i govore zaista što je to potrebno da bi obitelj bila zdrava obitelj. Jer jedno je osigurati čvrste zakonske temelje, a drugo je da se cijelo društvo kao zajednica uključi u zaštitu te obitelji. Mi se zalažemo za to da Obiteljski zakon prije svega bude ključni zakon za zaštitu obitelji i djece i podržavamo ova zakonska rješenja koja se odnose i na primjenu međunarodnoga prava, na preuzimanje naših obveza iz pravne stečevine EU a posebno na isticanje problematike isticanje problematike da se jedna strategija koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 2011. godine u mjesecu travnju. Dakle, to je bila prošla Vlada, da treba mijenjati Obiteljski zakon i da ga treba usklađivati sa problemima i potrebama vremena u kojem živimo a i našim obvezama koje smo preuzeli kao članica EU. Dakle, ovaj zakon u tom dijelu ide za zaštitu djece nakon razvoda brakova. I za maksimalni pokušaj da se brak kao institucija i kao dakle zakonska kategorija pokuša spasiti i tu ovaj prijedlog zakona koji se tiče posredovanja kada dođe dakle što bi bilo po starom zakonu mirenje, pokušaj mirenja supružnika, treba dati veće napore i treba pokušati da se brak spasi. To je nešto što je pozitivno. Je li ovaj rok od 2 do 6 mjeseci dobar? E sad to trebamo raspravljati o tome jer nije sve tako med i mlijeko što se tiče posredovanja i razgovora sa supružnicima. Postoje i odnosi koji su nespasivi. postoje odnosi gdje je taj odnos između bračnih drugova ne može se spasiti, radi se o problematičnim brakovima, radi se o osobama koje su sklone alkoholu, drogama i slično. Svjedoci smo i po izvješćima pučke pravobraniteljice za djecu a i po izvješću pučkog pravobranitelja da su mnoga kaznena djela obiteljskoga nasilja i problema u obiteljima upravo proistekla iz ovakvih možemo reći slobodno nezdravih brakova. Dakle, ovaj rok od 2 do 6 mjeseci ponekad može biti predug jer ako vidimo da nešto se ne može sačuvati i da se kao takav brak ne može sačuvati onda je bolje da to što prije prestane i da jednostavno se krene u smjeru ako postoje djeca u takvim brakovima da se maksimalno zaštite djeca. Dakle, ovaj rok po nama od 2 do 6 mjeseci ne znamo da li je to u svim slučajevima provedivo, velika će odgovornost biti na centrima za socijalnu skrb. I tu posebno ponovno naglašavam jesmo li sigurni da su naši centri s obzirom da ćemo danas raspravljati i o Zakonu o socijalnoj skrbi gdje se predviđa ukidanje obiteljskih centara, jesu li naši centri za socijalnu skrb u potpunosti spremni preuzeti odgovornost i težinu koju donosi ovaj prijedlog zakona. Dakle, tu trebamo biti maksimalno oprezni jer se velike javne ovlasti po prijedlogu ovoga zakona prebacuju uz postojeće na centre za socijalnu skrb. Dakle, ta težina i ta potreba da ljude dodatno educiramo i da ih ako ćemo biti u stanju sa vremenom pripremimo za izazove koje nosi ovaj zakon tu trebamo učiniti maksimalne napore ali prije svega napore koji se tiču osiguranja sredstava u državnom proračunu da bi ovako nešto bilo provedivo. Imajući dakle u vidu Izvješće pučke pravobraniteljice, imajući u vidu pokazatelje da je u Hrvatskoj mnogo djece koji ne ostvaruju svoja prava koja su im bila omogućena prema dosadašnjem važećem zakonu iz 2003. godine, imamo podatak da je oko 1492 djece nije ostvarilo svoje pravo na susret i druženje s roditeljem sa kojim žive nakon razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice. Još bih jedan problem naglasio, a to je da se kod ove djece koja nakon razvoda braka ne žive sa jednim od roditelja tu treba maksimalno biti oprezan i tu treba dakle još jednom naglasiti i ulogu sudova u tome. Je li po meni ta izjednačenost između oca i majke u slučajevima kad je to moguće treba biti veća jer smo svjedoci, dakle ne govoreći da majka ne bi trebala imati prednost prema svome djetetu, žena je majka i rodila dijete ali i otac muškarac treba biti ravnopravan u tom odnosu prema svome djetetu. Ponekad se i u praksi sudova vidjeli smo u nekim izvješćima sudovi olakotno stavljaju pod navodnicima na stranu majke, ali postoje i slučajevi kada je to potpuno drugačije u praksi i neprovedivo, kada je upravo otac odnosno muškarac nakon razvoda braka taj koji više skrbi za svoje dijete. Ne u smislu samo financijske skrbi, mislimo da ta roditeljska ljubav i odgoj djeteta u vremenu kada je djetetu najteže nakon razvoda braka mora biti podjednaka i na strani majke i na strani oca kada je to naravno moguće. Kada to nije moguće onda treba maksimalno provesti one mjere da bi se dijete od neodgovornog roditelja i prije razvoda braka i nakon razvoda braka i u pokušaju spašavanja braka maksimalno očuvao interes djeteta. ovoga zakona kao što vidimo, ali i namjera bi trebala biti svih nas da tu posebnu brigu vodimo da taj sustav bude prije svega zaštitnički a i ujednačen. Jedno je djelovanje centara za socijalnu skrb, drugo je kada predmet dođe na sudove. Ponekad, u nekim slučajevima ni suci ne dakle ulazeći u detalje pojedinih slučajeva nisu dovoljno educirani da bi svoju odluku mogli mogli provesti potpuno u skladu sa zakonom ili sa interesom zaštite djeteta. Dakle, veliki su napori učinjeni u pravosuđu, imamo tu i mjere koje se odnose na pravosudne akademije, Državnu školu za pravosudne dužnosnike i slično, nijedan zakon koji mi donosimo koji ima dakle moderna rješenja, koji se usklađuje sa konvencijama, međunarodnim pravom, pravnom stečevinom EU u praksi nije provediv ako sustav u cjelini ne funkcionira kao takav a tu si je i važna uloga sudova i sudaca i sutkinja u predmetima koji se tiču obiteljskoga prava. Drugi problem na kojem želimo dakle dati naglasak. Dakle, kada se tiče osoba starije životne dobi a i namjera i pravo EU i pravne stečevine EU upravo posebno naglašava tu kategoriju ljudi sa kojima se pravo i zakonodavstvo i naše pravosuđe u Hrvatskoj i zakonska rješenja nisu do sada bavila u dovoljnoj mjeri, ovaj prijedlog zakona da se oteža da se oteža ili u potpunu kontrolu stavi to ono što je do sad išlo pomalo rutinski a to je potpuno rješavanje poslovne sposobnosti osobama starije životne dobi kada se bez dodatnih procjena vještaka i pomalo olakotno određenim kategorijama ljudi starije životne dobi za koje se procjenjuje da ne mogu sami dakle se brinuti za sebe niti donositi svjesno svoje odluke lišivalo ih se automatski poslovne sposobnosti. tzv. građanska smrt bez dodatnih provjera, uključivanje vještaka i svih stručnjaka koji bi trebali dakle zaista na temelju opravdanih okolnosti procijeniti je li to nužno potrebno a imajući u vidu i Konvenciju o zaštiti ljudskih prava. Dakle tu treba po meni i po nama ovaj dio zakona koji se odnosi na ograničavanje i drugačiju kontrolu ovoga sustava treba podržati. Što se tiče dakle osoba sa invaliditetom i usklađivanje zakona sa Konvencijom o zaštiti osoba s invaliditetom to je dio zakona koji naravno s obzirom i na druge zakone koje smo donosili na ovu tematiku nama treba podržati. Još jednom, imajući u vidu da imamo dovoljno vremena pošto je prvo čitanje zakona da se u redovitoj saborskoj proceduri rasprave i drugi ključni problemi u kojima danas ne stignem i nisam govorio, dakle, pozdravljamo redovito saborsku proceduru, javnu raspravu koja je bila, stupanje na snagu ovoga zakona koji će biti prvoga srpnja 2014.godine i posebno još jednom zaštita djece, zaštita obitelji svih čimbenika u društvu, ne samo politike, Vlade, Sabora nego i vjerskih zajednica, civilnih udruga trebala bi biti na razini toga da obitelj zaista u životu i vremenu kojem živimo i koje nije nimalo lako treba biti osobito zaštićeno, ne može niti jedan zakonski akt a niti Ustav RH u kojima se zadnjih dana puno govorilo učinilo puno ako svi ti kotači u društvu i svi mi koji sudjelujemo u provedbi toga ne budemo dali svoj maksimalni doprinos. Klub HDSSB-a dakle u ovom prvom dijelu zakona koji se tiče zaštite prava djece, zaštite osoba starije životne dobi, otežavanja okolnosti za lišavanje poslovne sposobnosti, zaštite invalida na temelju treba i izvješća Pučke pravobraniteljice za djecu, mi u ovom prvom čitanju možemo podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sad prelazimo na repliku. Prvu će iznijeti poštovani potpredsjednik doma Željko Reiner. Izvolite **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega, ja se zapravo slažem sa dobrim djelom onoga što ste vi rekli. Međutim posebno bih se referirao na dvije stvari. Jedna je potreba za pronatalitetnom politikom koja nisam siguran da se iz ovog prijedloga uopće vidi a naravno suglasan sam s vama da je ona puno jedno šire područje nego li što je to predmet samo ovoga zakona. Naime, činjenica je da ukidanje obiteljskih centara nešto što ide u točno suprotnom pravcu. Dakle, umjesto da se prošire dijapazon mogućnosti obiteljskih savjetovališta ona se ukidaju, ukidaju se obiteljski centri. A umjesto da zapravo ova Vlada provede jednu snažnu pronatalitetnu politiku se neće ostvarivati samo novim zakonskim prijedlogom nego nizom aktivnosti koje bi se mogle napraviti i mimo zakonskom prijedloga od toga da se uvedu porezne olakšice obiteljima sa djecom posebice obiteljima sa više djece, razne vrste obiteljske potpore, poticanje i sufinanciranje osnivanja vrtića, pomoći obitelji u svezi sa školovanjem, u svezi sa stanovanjem, u svezi sa prijevozom itd. pronatalitetna demografska politika bi bila zapravo puno korisnija nego li stvaranje novog zakona koji kao što sam rekao nisam siguran da je uopće trebao biti novi ili se moglo izmijeniti par članaka postojećeg. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Uvaženi potpredsjedniče Reiner. Slažem se i ja sa vama što ste rekli o potrebi da Vlada ima mogućnosti za proširenje pronatalitetne politike al da bi to bilo ostvarivo sustav i društvo treba drugačije funkcionirati. Dakle, nije samo obitelj koja ima oca i majku, mnoga djeca odrastaju bez roditelja. Ja sam u svom osobnom životu, nas je bilo četvero braće i sestara i kad sam nastavio školovanje, naslijedio sam obiteljsku mirovinu koja je iznosila, tada sam bio na fakultetu, studirao, 1300 kuna a da bih se dovezao do Osijeka, trebalo mi je 500 kuna. Dakle, ako niste dobar student ili đak dobijete posebnu volju za život kad se morate sami truditi da dobijete stipendiju koju je omogućila država. Kad sve to zbrojite, ako će biti jedan prosječan život, nikako ni dobar ni loš, onda ne možete to proživjeti. Ja se potpuno zalažem da se ako ćemo štititi obitelj, ako ćemo podržavati tu pronatalitetnu politiku da se posebno briga vodi o toj djeci koja na razno razne načine da li je to posljedica bolesti, dal je to bila posljedica nažalost rata koji smo proživjeli, da li je to posljedica gospodarskog stanja u kojem živimo. Nažalost vidimo da mnoge obitelji sa djecom napuštaju Hrvatsku, odlaze u Kanadu i traže trbuhom za kruhom neki novi život, a naša bi država i zemlja osim ovoga pravnoga okvira po Obiteljskom zakonu trebala osigurati okvire što bi trebala biti zadaća ne samo ove Vlade aktualne nego i svih budućih Vlada Hrvatske da ako ćemo Hrvatsku držati kao zemlju sa naraštajem mladih koji trebaju misliti o budućnosti i boljem životu za sve nas onda treba maksimalno uključiti se u pronatalitetnu politiku, a posebno pomagati velike obitelji. Ako će velike obitelji biti takve da stvaramo sirotinju od djece, da neka djeca nažalost nemaju ispravan put i da ih zajednica i lokalna zajednica ne podrži podrži i pomogne. Ja sam osobno imao sreću sa svojima da su se mnogi ljudi uključili da nam pomognu, a mnogi su završili loše i danas su po domovima i njihova djeca po domovima. To bi trebala biti briga ne samo ovog zakona nego svih zakona. Druga replika, poštovani Domagoj Hajduković, izvolite. dakle već sam rekao tu kada sam replicirao kolegici Roksandić obiteljski centri i njihovo postojanje u ovakvom obliku nisu garancija da oni kvalitetno izvršavaju ono za što su osnovani i mogu vam dati niz dobrih i loših primjera, znači dobre i loše prakse, negdje radi savršeno negdje imaju samo ravnatelja. Znači jedna vrlo, vrlo čudna situacija. Sljedećim zakonom koji nam je danas na dnevnom redu Zakon o socijalnoj skrbi ćemo raspravljati o ukidanju, ali ja to ne bih nazvao ukidanju u pravom smislu riječi nego njihovom samo inkorporiranju u centre za socijalnu skrb. Oni će nastaviti raditi ti djelatnici će i dalje raditi posao koji bi trebali raditi ali vjerujem da će njihov ulazak u mrežu centara socijalne skrbi omogućiti efikasnije nadgledanje njihovog rada. Hvala. Odgovor na repliku kolega Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Kolega Hajduković, raspravljat ćemo poslijepodne o Zakonu o socijalnoj skrbi gdje će se ići na ukidanje obiteljskih centara i spajanje centara u centar za socijalnu skrb. Jedno rješenje, a to bi se u politici trebalo izbjegavati, obiteljske centre donijela prošla vlada HDZ-a sa svojim partnerima. Dakle sada ovim prijedlogom zakona gdje osim usklađivanja novih … rješenja i toga ukidaju se centri i prebacuju se velike javne ovlasti na centre za socijalnu skrb. Ja sam u raspravi rekao jeli dovoljno bilo koje razumno obrazloženje, osim ovo što ste vi rekli sada vezano za ravnatelje i to, hoće li centri za socijalnu skrb zaista u opsegu svih ovlasti koje trebaju imati, a problemi postoje na terenu nije isto u svakoj sredini Hrvatske postupanje centara za socijalnu skrb u smislu kapacitiranosti, educiranosti ljudi koji to rade, to je osjetljivo područje, jeli taj obiteljski centar mogao dobiti neke nove zadaće možda po ovome zakonu da bi zajedno uz centre za socijalnu skrb se olakšao rad centrima za socijalnu skrb. Ponekad ako imate neki otežani predmet, on se može razvući na 6 mjeseci, godinu dana i koji će to djelatnik centra za socijalnu skrb moći jednu te istu osobu sa dovoljno pažnje i mjerom pomoći, educirati, savjetovati, posredovati ako se jedna te ista osoba vraća 10, 20 puta u isti centar za socijalnu skrb. To je jako osjetljivo pitanje područje gdje treba biti maksimalno oprezan. Protiv sam toga da se neke mjere koje je donijela bivša vlada, koje je donijela, a koje su dobre ukidaju samo zato ako se ukidaju zbog toga što je donijela vlada koja nema predznak aktualne vlade, tu sam protiv, a za … bolja rješenja. Ako se to u praksi pokaže kao problem, a siguran sam da će se pokazati onda ćemo opet morati ići na izmjene i dopune zakona, ako to ne bude provedivo. Idemo se založiti da to stvarno sve po praksi bude provedivo da bi se ostvario interes ovoga zakona, a to je maksimalna zaštita obitelji i djece u obiteljima koje nastaju kao posljedica možda razvoda brakova. O tome sam govorio, a ne da sada idemo na to jel sada obiteljski centri ima ravnatelja ili ne, to je bila rasprava. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Salapić rekli ste da previše djece nije ostvarilo pravo na druženje s drugim roditeljem. Nažalost često se to događa i bez ikakvih sankcija, to samo govori da pravosudni sustav ne funkcionira i to samo govori o manipulaciji djecom. Nekoliko puta ste vjerojatno podsvjesno rekli otac-muškarac valjda podsvjesno. Referendumom je jasno rečeno da je otac muškarac, te da je bračni drug muškarac. Pazite, prvi puta sada kada mi žena dobaci kakav kakav si ti to muškarac, odgovorit ću, ustavom zajamčen. Muškost nam jamči Ustav i tko sretniji od nas Hrvata pa čak i onih na oko muških. Odgovor na repliku kolega Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Kolega Vukšić nisam ništa rekao nesvjesno, govorio sam u kontekstu postojećih pozitivno pravnih propisa Hrvatske, a to je aktualni Ustav i referendum koji je prošao. Svoje mišljenje oko toga i oko potrebe da bi se to pitanje možda bolje riješili samim Obiteljskim zakonom sama definicija neće nikome donijeti ništa, ako to u praksi ne znači zaista zaštita obitelji. Kada sam govorio o izjednačavanju odnosa između muškarca i žene odnosno oca i majke, jel u ovom slučaju govorimo o važećim propisima ne umanjujući prava bilo koga, praksa se pokazala da se više staje na stranu majke kada su u pitanju problematični odnosi što ponekad nije točno. Imali smo mi raznoraznih slučajeva da ni majke nisu baš provodile brigu prema svome djetetu, čak štoviše više je to radio otac u ovom slučaju muškarac u obitelji. Samo da govorio o potrebi te ravnoteže između oca i majke kada je u pitanju ono dijete koje živi s roditeljem i ono dijete koje dobije odlukom suda ili centra za socijalnu skrb pravo da svoje dijete viđa, a sve ovo ostalo je problematika o kojoj se ne govori. Ja mislim da ovo izvješće pučke pravobraniteljice o 1492 slučaja nije do kraja u potpunosti točno postoje slučajevi pa i sam sam jedan takav slučaj imao, a sjećamo se profesorica Rešetar prije par godina smo o tome razgovarali kada jedna majka ocu koji nije plaćao uzdržavanje htjela zatražiti sudsku zaštitu putem, zamolio je nas da joj pomognemo i možemo li joj dati neki savjet, a onda je odustala od toga jer se bojala da ne bi naštetila svome djetetu da se dijete ne naljuti na mamu zato što je išla prema svome ocu kontra i on nije plaćao ništa. A da bi ona mogla preživjeti s jednom plaćom profesorskom koja je bila 3.500 kuna ona to nije mogla je onda morala raditi sto radova dodatno da bi svoje dijete školovala. E taj problem sam želio reći da ponekad postoje roditelji koji su bilo majka ili bilo otac neodgovorni prema svojoj djeci i tu trebamo uskladiti te instrumente i te oblasti centara za socijalnu skrbi pa čak i kažnjavanje onih koji svoje obveze ne ispunjavaju kako bi trebali po odluci suda, to čak treba pooštriti. Hvala. osobitu pozornost obratiti na trenutak vremena u kojem živimo. A vidimo i sami kakav je trenutak, siromaštvo je svakim danom sve veće i danas je evo Dan ljudskih prava. dolazeći na ovu sjednicu sam slušao gospođu pučku pravobraniteljicu koja je stavila pod veliki upitnik ljudska prava gdje je ona socijalna komponenta itekako značajna i izaziva neizmjerne teškoće. Ali ono zbog čega sam se javio, govorili ste o educiranosti, o educiranosti sudaca, vi poznate to područje bolje. Ali ja, i oni ne mogu ako nisu dovoljno educirani doprinijeti onome momentu žurnosti o kojem se dosta govorilo. Ali ja skrećem pozornost na ove medijatore koji će biti itekako važni u tome procesu. I sada govoriti da za 6 mjeseci mislim da je negdje njihov rok da će se oni moći tako brzo educirati a složena je to problematika od pedagogije do zdravstvene, pravne problematike. Ja držim da je to vrlo važno i upitno da se neće to tako moći, da oni neće moći kvalitetno. Ali mi je drago isto tako da ste spomenuli da se nedovoljno naglašavaju potrebe osoba starije životne dobi. U velikim su problemima, poglavito u ruralnim područjima gdje egzistencijalne prilike su im izuzetno složene. Brojne jedinice uključujući i moju ulaže napore i putem gerontodomaćice da im se olakša život. A ove okolnosti gdje im se i pošte ukidaju u mnogim ruralnim sredinama ne doprinosi toj kvaliteti života gdje je pošta način življenja, koja im garantira određene mogućnosti. Svaka čast ovim modernim tehnologijama, internetu i svemu ali to neće sigurno doprinijeti ovim osobama. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Uvaženi kolega što se tiče osoba starije životne dobi to je maksimalno po ovome prijedlogu zakona dobro riješeno. mnoge su zlouporabe upravo kod tog rutinskog oduzimanja poslovne sposobnosti gdje oni članovi obitelji koji preuzimaju onda potpunu skrb prema takvim osobama u nekim slučajevima a postoje brojni nažalost kako se teže živi tako se i svašta događa u obiteljima, jednostavno nakon što osoba dođe u određene godine života oduzme joj se poslovna sposobnost, njezina imovina i sve to što je osoba stekla svojim poštenim, marljivim radom može doći u pitanje nekima koji su mogli iskoristiti blagodat nekih loših zakonskih rješenja da se takvi ljudi pod navodnicima i prevare. Da jednostavno mogu još funkcionirati do kraja svog života ali im se tzv. građanskom smrti onemogućava to pravo. Što se tiče medijatora, to je mjera zakona koja je novina i koja je dobra. I slažem se s vama da je možda malo vremena da bi se oni u potpunosti educirali. Ali ono što je važno, širenje zajednice i društva u kojem živimo, imali smo referendum koji je prošao. Ja sam spomenuo i vjerske zajednice, ne samo Katoličku crkvu nego i druge zajednice trebaju dati svoj doprinos u rješavanju problema u obiteljima jer to je i nauk i poslanje svake od vjera bez obzira koja ona bila. Ako se u tim prilikama, svojevrsni medijator je zajednica u kojoj živimo i vjerska zajednica i lokalna zajednica i udruge, ako hoćete i škole i fakulteti ali i sportska društva i sve gdje se zdravom načinu života i odnosima ljude može učiti. Ja ovdje naglašavam ovo je dobro da medijatori ulaze u Obiteljski zakon kao takvi. Njihova educiranost ne bi smjela biti upitna i trebati će vremena da zakon postane provediv. Ali još jednom naglašavam potrebu i šire zajednice i društva, imamo instrumente, imamo mogućnosti gdje se svatko od nas može uključiti u zaštiti interesa u obitelji. Tada smo na pravnom ispravnom putu u našoj zemlji koja je članica Europske unije a neke vrijednosti još u nama nisu zaživjele, treba vremena puno za to. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika poštovana Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa uvaženi kolega Salapić, slažem se u velikom dijelu sa vašom raspravom posebice u onom kada ste govorili o zaštiti obitelji. Evo, vidimo iz nekih istraživanja da je obitelj najvažnija vrijednost za više od 90% hrvatskih građana, redovito pokazuju sva ta istraživanja u posljednjih 20 godina. Najvažnija je mladima i starima i srednjoškolcima i studentima i oženjenima i samcima i karijeristima i nezaposlenima. Međutim, moramo konstatirati da svi pozitivni zakonski propisi koji su doneseni vezano uz zaštitu obitelji a među njima je i ovaj jedno su propisi a nažalost drugo je stvarnost. Obitelj je ta koja je u Hrvatskoj nažalost na vjetrometini, ona treba najveću moguću zaštitu i upravo je najranjivija. Zato jer svi gospodarski pa i političke nepogode u današnje vrijeme oko nje donose u rastakanju obitelji. Moramo razmišljati sami ste govorili o odlasku mladih ljudi. O tome da se sve kasnije stupa u brak, o tome da se sve kasnije rađaju djeca. Zašto? Ne zato kao što vidimo u istraživanjima što ne bi željeli to, pa bili oni u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, međutim ekonomski su nemoćni. Danas se u obitelj u Hrvatskoj, moram i to reći, Posebice onaj dio nazovimo je tradicionalne obitelji, ja bih ju nazvala obitelj i u vjeri. Znači ako su to višečlane obitelji koje idu na nedjeljne mise, oni su moram reći u jednom velikom dijelu medija ismijane. A govorili ste o tome da trebaju i vjerske zajednice doprinijeti. Ono što bih htjela reći zaista kada se osnaži ta obitelj, kada se osnaži i ekonomski i kada se osnaži tom nekom ljubavi i moram reći i političkom ovom i vlast da osjeti potrebu da obitelj u Hrvatskoj mora biti snažna, onda će nam biti

navodnicima "zdrava djeca" iz te obitelji mogu doći samo iz sredine koja je takva da to dijete usmjerava svoju djecu prema pravom životnome putu. Jedan podatak, u Osječko-baranjskoj županiji samo je 8% visokoobrazovanih građana što je katastrofa podatak. Ta sredina, prije svega počinje i završava sa obiteljima. Neće niti jedna politika ni jedan zakon učiniti dijete sposobnim da samostalno krene u život i životne vode i u bračne vode ili bilo koje vode bez obzira o kakvoj se dakle namjeri ili životnoj potrebi bilo koga radi. Da bi bila zdrava treba zdravo krenuti iz svoje obitelj. Dakle, puno je slučajeva i najbolje je reći neke prilike iz života. U, tamo, kraj gdje ja živim jedan stari čovjek, djed je čuvao svoju unuku koja je bila malecka kada sam ju vidio, otac i majka su je ostavili. Tata je bio totalni alkoholičar, majka je otišla, ostavila dijete, ponovo se udala. Sad nakon 15-ak godina ponovo sam sreo sad oca iz te obitelji, pitam gdje vam je kćerka, kaže kćerka negdje živi u Splitu, a sve četvero djece koje je rodila u 2 braka koje je imala su u domovima. I to je nešto što je strašno. Tu je dakle i potreba, ne samo politike, nego i zdravih odnosa u obiteljima, zato sam spomenuo i vjerske zajednice, nema tu prostora za nekakvo omalovažavanje bilo koje Vlade. Svaka Vlada nakon izbora bi trebala biti Vlada svih građana, bez obzira i na političku opredijeljenost i na vjersku i na bilo koju drugu. Pravi smjer Vlade bi trebao biti u tome da su svi građani pred svojim zakonima jednaki, a maksimalni napon na očuvanje obitelji su upravo dobri zakoni. Da bi bili provedivi u praksi, cijela zajednica, još jednom ponavljam, sve zajednice, i politička i društvena i vjerska, ali i ona sudbena kada treba štiti obitelj, treba biti povezana, maksimalno educirana i u smjeru zaštite i interesa obitelji i djece. Onda smo na pravom putu. Hvala Zahvaljujem. Sada će u ime kluba HSU-a govoriti poštovana kolegica Višnja Fortuna. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga Sabora, poštovana ministrice sa suradnicima. Da, danas je dan ljudskih prava i jako mi je drago što nam je danas Obiteljski zakon došao ovdje na stol. Ja ne mogu reći da je samo u Obiteljskom zakonu, u svakom zakonu, ljudska prava su najvažnija, ali željela sam naglasiti, makar je i poštovani zastupnik to već rekao. Dakle Obiteljski zakon, ja ću se ovdje usuditi reći da je ipak drugačiji od svih drugih zakona. Svaki zakon je poseban za sebe, ali on je više od bilo kojeg zakona takav zakon koji sigurno zahtjeva, a to je tu i bilo, multidisciplinaran pristup. Pravnici i stručnjaci koji su pisali taj zakon moraju imati i imaju značajno teorijsko znanje, ogromno iskustvo i intelektualnu širinu i izvan okvira svoje struke ili otvorenost, i otvoreni moraju biti i za sva ostala mišljenja, mišljenja i ostalih stručnjaka. Obzirom da je javna rasprava o ovom zakonu bila tri mjeseca, bila i imalo se mogućnosti reagirati. Da li je to dovoljno ili ne, ovdje ne bih sada procjenjivala, znači da u ovom prvom djelu prijedloga Obiteljskog zakona to sve zapravo i učinjeno. Ja ću se ovdje referirati po nekim područjima, gdje eto, negdje ćemo imati neke prijedloge, primjedbe, obzirom da se radi o prvom čitanju, sve u dobroj vjeri, kako bismo konačni tekst bio još bolji, kvalitetniji ili možda isti, ali o tome će se očitovat nadležno ministarstvo. Dakle, željela sam reći kod postupka, kod razvoda braka ovaj rok se produžio, prije je bilo tri mjeseca pokretanje, sudjelovanje, a sada je od dva do šest mjeseci. To je dobro, da je taj raspon veći. I tako dalje. Međutim, dobro je, a nekada možda i nije dobro. Ovdje bih željela naglasiti da puno postupaka će se provoditi razvodi gdje se neće trebati uopće reagirati, sami će se bračni parovi dogovoriti o tome i to će biti, ide na sud i to je okončano. Ali upravo tamo gdje je problematično i konfliktno, možda je taj rok do šest mjeseci predugačak, zašto? Zato te konfliktne situacije se produžuju, to sam željela naglasiti. A o tome i nadalje sudjeluje, naravno, cijela obitelj, a pogotovo djeca. Pa je to samo moje pitanje ovo od dva do šest mjeseci, dal bi se to možda od dva do četiri mjeseca moglo skratiti, pitanje je. Zatim, obavezno savjetovanje pri razvodu braka i prije drugih sudskih postupaka u vezi s djecom. I tu smo sada, to pozdravljamo i to je potrebno. To je ovaj plan koji se mora donositi, to su obiteljske medijacije, to su obiteljski stručnjaci, to su medijatori i svi ostali, što je jako dobro i to pozdravljamo. Međutim, zaista, dobro je što je primjena ovog zakona sa 01.07. i to je zapravo, ovo sve što ću sada reći, na neki način, možda i ne trebam reći, ali ću svejedno izreći. Jako je važno da se ekipa stručnjaka koja će zaista raditi na tom izuzetno osjetljivom području, da se ekipira i da se educira zaista kako bi moglo, jer ako to nećemo imati dobro ekipirano, educirano, vjerujte da ove sve članci koji ovdje nam stoje, većina njih neće biti onaj efekat koji ovaj prijedlog zaista Možda bih ponovno rekla, moja je dvojba isto tako da je u Centru za socijalnu skrb se sada sve provodi. Zakonom ćemo vidjeti o socijalnoj skrbi poslije što se ukidaju obiteljski centri, dobila sam obrazloženje i prihvatila sam. Međutim, opet ću pitati samo još jedno. Da li se možda neće dogoditi nekakav možda, neću reći sukob, sukob interesa ili kolizija, nisam pravnik pa ne znam pravne izraze. Zašto? Zato što se sada u jednoj pravnom subjektu, jednoj ustanovi, a to je Centar za socijalnu skrb često događati. I medijatori i stručnjaci i posrednici i postavljanje skrbnika za poseban slučaj, i postavljanje zastupnika djetetu i tijela, oni su i tijelo koje mora davati prijedlog i mišljenje o roditeljskoj skrbi te ovim zakonom se dobivaju, a Centar za socijalnu skrb i tako sada ima, ne znam točno napamet koliko, ovlasti, dobivaju i još dodatno ne mali broj, ne mali broj tih ovlasti pa samo pitam. Ja znam da će se djelatnici iz Obiteljskog, sve spojiti u Centar. To će vjerojatno se moći ostvariti, ali dal neće možda biti u ovom dijelu možda neke kolizije, pitam. Nadalje, željela bih komentirati kratko susrete i druženja sa djecom. U ovom prijedlogu zakona imamo, prije je bilo susreti i druženja sa djecom, djece sa roditeljima, pardon, a sada imamo održavanje osobnih odnosa u ovom novom zakonu. Nemam ništa protiv te, održavanje osobnih odnosa, znam da se ono odnosi i na održavanje kontakata, putem i mobitela i skype-a, dopisivanja i svega ostaloga što je i normalno. Međutim, pitanje je jednostavno da li je to održavanje osobnih odnosa, ostvaruju osobe, odnosno roditelji osobno sa djecom i pitanje je još jedno dužnost je roditelja da potiče ostvarivanje osobnih odnosa na odvojenim roditeljima. Meni ti osobni odnosi možda malo, ali to je nebitno, nije baš, nekako mi je bilo prije prikladnije susreti i druženje djece s roditeljima. Eto to je ovako. Posebno bih se ovdje dužnost poticanja, dakle onaj roditelj koji dobije presudom svoje dijete on ima dužnost poticati ovog drugog roditelja na druženje, na kontakte itd. Ako je to sve u redu ništa se ne događa, ako nije u redu bojim se i znam iz iskustva ovo govorim da se vrlo često događa da roditelj manipulira vrlo često, ali isto tako se često događa da želi potaknuti te odnose ali taj drugi roditelj je nažalost ili alkoholičar ili problematična osoba itd. i žao bi mi bilo da onda onaj dobar roditelj koji se i brine samo o djetetu i sve skupa bude netko tko će ovdje će ovdje "stradati" jer je on, dakle nisu svi roditelji a većina je koji manipuliraju s djecom. Znači oni koji nisu možda će bit dobar roditelj koji je zbog toga još i osuđen da bude na neki način prozvan da nije dovoljno poticao svoje. Sad kakav tu može postojati neki vid nadzora, vjerojatno da, centar za socijalnu skrb, to je isto tako moja dvojba. Nadalje, isto tako željela sam se još osvrnuti i na utvrđivanje na utvrđivanje majčinstva i očinstva. Samo bih pitala, sad vas traže upis u Maticu rođenih u upravnom postupku, a isto tako pitala bih se dal bit o utvrđivanje pitala bih se dal bit o utvrđivanje kod takvih slučajeva odluku trebao donositi obiteljski sud ili odjel onaj koji bi bio pri obiteljskom sudu. I nadalje, pravni odnosi roditelja i djece. Isto tako imamo pravo na roditeljsku skrb stječe se u trenutku utvrđivanja porijekla djeteta. Pravo i dužnost ostvarivanja roditeljske skrbi je tamo gdje su roditelji ravnopravni. Isto tu smo suglasni da sa ovim prijedlogom sada, prijedlog o zakonu, da je novim rješenjem potrebno ostvariti mogućnost da ostvarivanje roditeljske skrbi u cijelosti i djelomično bude i povjereno samo jednom roditelju i da bude ili povjereno izuzetnim okolnostima ili trećim osobama. Samo ovdje piše dobrobit djeteta. Tu me samo ta dobrobit djeteta na neki način možda ako se može još rečenica dodati što se podrazumijeva. Znamo što je dobrobit djeteta, ali znamo da su često puta manipulatori ovdje u igri pa bih željela još vidjeti da li se tu može još nešto dodati. Zatim, slažemo se i kod uzdržavanja. Jako je dobro što u novom obiteljskom prijedlogu zakona imamo i uzdržavanje između unučadi i baka i djedova, ali bojim se i trebalo bi još precizirati jesu li partneri za utvrđivanje reciprocitetne obveze i hoće li se uvođenje reciprociteta od svojih obveza uzdržavanja izuzeti roditelji koji nisu uzdržavali svoju djecu kojima je oduzeta roditeljska skrb i da li će onda oni imati tu obvezu uzdržavanja. Ja se nadam da neće, ali evo sam sam zato i postavila pitanje da bismo bili u tom dijelu još i sigurniji. Nadalje bih otišla nešto malo vezano, ne malo nego određene članke vezane za djecu. Ovdje su najviše u pitanju obiteljski odnosi odnosno obitelji. Ja bih se ovdje priznavanje očinstva i postupak priznavanja, osvrnula bih se na slučajeve često puta znam da su se i nama u centar a i sada koliko sam se interesirala obraćaju se majke vezane uz priznavanje očinstva u situacijama kad je biološki otac strani državljanin i ne živi u Republici Hrvatskoj. Da li se može onda osigurati da on može dati izjavu na zapisnik u svom, naravno da se kontaktira i sa službom, u svom veleposlanstvu, odnosno u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, kao i pred nadležnim tijelima te strane države pa onda na to bude pravovaljani dokument da i on to može učiniti. Zatim, odredbe koje se odnose o muškarcu koji priznaje očinstvo. Nacrtom ovog prijedloga zakona vezano za određivanje da maloljetna osoba s navršenih 16 godina može priznati očinstvo ako je sposobna shvatiti značenje toga, ja bih ovdje skratila puno toga ali samo bih pitala. Kad govorimo, Kad govorimo, ukazan je primjer opet iz prakse u kojoj se maloljetnoj majci isto tako osporavalo se pravo do sada na davanje pristanka za priznavanje očinstva, a kod maloljetnog oca to se nije osporavalo. On ukoliko se utvrdi da je sposoban sa 16 godina on to može učiniti. Vezano uz dob djeteta predlažemo da se zadrži odredba da očinstvo može priznati dijete koje je navršilo 16 godina ako je sposobno shvatiti značenje izjave o priznanju, bez obzira da li je to muškarac Kod ograničene poslovne sposobnosti navodi se da dijete koje je navršilo 14 godina može samostalno poduzeti pravne radnje, odnosno sklapati pravne poslove i preuzimati obveze u određenoj visini iznosa koji zarađuje. Ja bih ovdje samo rekla da vezano uz sudjelovanje djeteta mi pozdravljamo ovu namjeru da se sudjelovanje djeteta u postupcima koji se tiču jasno definiraju i da mu se upravo ovo značenje, ali da se zbog toga ne bih željela da se krivo shvati da je namjera bila omogućiti djetetu sudjelovanje u postupku, da se ne shvati da je to njegova obveza. To je zapravo sudjelovanje u postupku ukoliko on za to i za takvo dijete je obavezno potrebno da bi mogao sudjelovati prije svega mora biti pravodobno i sveobuhvatno informirano da bi uopće mogao donijeti odluke želi li sudjelovati u postupku ili ne i u kojoj mjeri. Djetetovo sudjelovanje u postupku mora bit slobodno, dobrovoljno, uvažavajući neograničavajuće s obzirom na njegovu dob, dakle to je pravo ali nije njegova obveza. Upravljanje imovinom djeteta je isto jedno područje koje je vrlo zahtjevno i interesantno. Ovdje je i dobro regulirano. Upravljanje imamo, ali imamo upravljanje imovinom djeteta i ograničenje prava na upravljanje imovinom djeteta gdje se ovdje isto tako možda mogu dogoditi recimo i možda manipulacije jer imamo situacija da se u određenim situacijama se može, radi se zapravo o otuđenju djetetove imovine koja može biti u interesu djeteta i ne mora biti uvijek u interesu djeteta. Ovdje je to dobro regulirano člancima pa taj dio isto tako podržavam. Ali samo bih još naglasila da je ključno što tako ne piše, ali to je to da roditelji imaju dužnost, pravo i odgovornost upravljati imovinom djeteta s pažnjom odgovornog roditelja na način da je očuvaju i po mogućnosti uvećaju. To je nešto. Ja bih ovdje, osobe koje ostvaruju roditeljsku skrb o djetetu, umjesto pojma roditeljske skrbi koristi se pojam sadržaj roditeljske skrbi. Možda bi bio bolji sadržaj roditeljske skrbi upravo u onom prije što sam rekla, u onim situacijama onaj tko obavlja tu dužnost itd. da imamo sadržaj roditeljske skrbi, a ne pojam samo roditeljske skrbi. Može i ne mora, ali možda bi ovaj prijedlog bio možda malo širi. Zatim imamo samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi. Ono se može prema Konvenciji o pravima djeteta, država treba osigurati uvođenje načela o zajedničkoj odgovornosti oba roditelja za odgoj i razvoj djeteta što je sadašnjim zakonom jasno je postavljeno ovdje, te roditelji imaju pravo i dužnost ravnopravno zajednički i sporazumno ostvarivati roditeljsku skrb. Ovdje bih, međutim predloženo rješenje moglo bi u praksi stvoriti možda i neku zbrku i nerazumijevanje budući da se navodi kako roditelj s kojim dijete stanuje, odnosno s kojim dijete živi samostalno ostvaruje roditeljsku skrb na temelju sudske odluke ako roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazumu tijekom postupka. Bojim se da bi se tu moglo krivo protumačiti, mislim evo ja razumije, ali moglo krivo protumačiti ako ne stanuje ili ako nije sklopio taj sporazum. Ja se nadam da ne bude, ali evo samo sam zato to napomenula da. … /Upadica Stazić: Zahvaljujem. Ne, ne. Isteklo je vrijeme./ … Onda ću ja ovo još u replikama ako ih bude. Hvala. Klub Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj prijedlog. **Stazić, Nenad (SDP)** Da, ima tri replike. Prvu će iznijeti Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Fortuna, rekli ste da provođenje ovog zakona zahtijeva multidisciplinaran pristup i govorili ste o profilima koji moraju sudjelovati, pravnici, psiholozi, socijalni radnici i koji moraju imati ogromno znanje i iskustvo. ovo posebno podvlačim iskustvo i u tom dijelu vidim i žao mi je, vidio sam veliki potencijal u obiteljskim centrima koji su i glede u preventivnom smislu imali iznimna postignuća i u individualnom pristupu. I zato ja nisam prihvatio ono obrazloženje. Vi ste rekli da ste prihvatili zašto se pripaja Centrima za socijalnu skrb. Ja to nisam prihvatio iz više razloga. Sami ste rekli da su Centri za socijalnu skrb zatrpani, pretrpani sa svim mogućim dokumentacijama. Svjedočimo svakodnevno neki se slučaj događa i veli zakazao je socijalni radnik. To je problem. Drugi momenat je da ljudi nerado idu u Centre za socijalnu skrb, nerado ide jer to je poznato oduvijek da se tamo evo na neki način bila je određena stigmatizacija na neki način i u tome dijelu sigurno da ljudi nerado išli u te centre. A treća stvar koja je, da neće biti one žurnosti u rješavanju konfliktnih situacija, jer konfliktne situacije zahtijevaju izuzetnu ažurnost. Naime, rastezanje i produbljivanje tih konflikata dovodi do još većih frustracija, do još većih razmimoilaženja u tim obiteljima i zasigurno neće doprinijeti tome. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovana Višnja Fortuna. Hvala lijepa. Sve ovo što sam ja rekla je točno, ali isto tako sam rekla i da u prijedlogu ovog zakona u pisanju prijedloga zakona bio je taj multidisciplinarni pristup sigurno. Zato sam rekla da je posebno ovaj zakon u odnosu na neke druge zakone, to je bio onaj prvi dio. Što se tiče Centra za socijalnu skrb i tu je, stručnjaci su tamo i psiholozi i socijalni itd. zajednički rade. Ono što se tiče obiteljskih centara obrazloženje koje sam dobila ja sam ga prihvatila na način i rekla sam i za govornicom i ponavljam da će oni biti dodatno educirani, dodatno osnaženi i za tom dodatnom da će ostati na istoj lokaciji. Dakle, nećemo ih trpati sve da tako kažem u iste prostore pa taman da i ima mjesta. I meni je to kao stručnjaku tog područja dalo zaista nadu i dobar odgovor je bio da je to sve skupa moguće. Ja sam samo ono malo rekla ono pitanje eto da to ne bi se dogodilo kadija kadija tuži, kadija sudi, ali to ću dobiti odgovor na to. A ove druge nedoumice zaista sam na način kako je odgovoreno, kako je rečeno zaista sam se suglasila sa njima i uvjerena sam da će se to tako i dogoditi. Jer ako se to tako ne dogodi dogodio bi se veliki kaos sigurno. I prema tome, uvjerena sam da to naše nadležno ministarstvo ne može, ne bi željelo, ne može i ne smije dozvoliti. ja sam zapravo se isto htio referirati na to. Vi ste, ja mislim ispravno detektirali problem vezano uz Centre za socijalnu skrb. Naime, ti centri će zapravo po novom prijedlogu imati enormo puno posla od medijatora, savjetodavca itd. pa pa i svega onoga što ih za sad čini, a mi znamo da ti centri sad već imaju manjak djelatnika. Možemo mi razgovarati ovdje da će oni biti dodatno obrazovani. Da li će novi djelatnici doći unutra? Vjerojatno neće, jer država sad špara, pa dapače štedi na bilo čemu, a kamoli na zapošljavanju novih ljudi. Prema tome, mi znamo da u situacijama u kojima evo, u Zagrebu gdje nedostaje vjerojatno pedesetak ljudi upravo u tim centrima ne znam kako će to stvarno se provesti. Ono što je još jedan problem koji mi se čini važan za spomenuti, a to je da roditeljsku skrb osim roditelja mogu ostvarivati i druge fizičke osobe i institucije. To je naravno suprotno i pravnom kontinuitetu koji imamo, a problem su i kriteriji za recimo takvu odluku suda, načine provjere te osobe, odluke, nelogičnosti da da roditeljsku skrb može imati institucija itd. I to je zapravo nešto što se nameće da zapravo ovaj prijedlog zakona sumnja na neki način i u roditelje i u mogućnost njihovog sporazuma o djetetu umjesto da stvara uvjete za jedan bolji, kvalitetniji roditeljski odgoj i nakon prekida partnerskih odnosa. Hvala. prvi dio koji ste rekli za centre, da, i vi ste u pravu ali ponovit ću još jednom djelatnici obiteljskih centara bit će sastavni dio Centra za socijalnu skrb. Dakle, oni dosada, dakle to je nešto što će povećati broj djelatnika a isto tako uvjerena sam ako to bude potrebno kad se to sve skupa posloži da tako kažem da će se u tom dijelu sigurno i uzeti i dodatni djelatnici. Ovdje je dobra stvar, ja ću sad to reći u svoje ime, ne znam da li će to biti moguće, što se medijatori, edukatori i ovi stručnjaci mogu i uzeti vanjski suradnici, oni uopće ne moraju biti zaposleni u centru. I to je najbolja stvar što mi zapravo ovaj dio Obiteljskog zakona sigurno možemo pretvoriti u stručne … /Govornica se ne razumije./… uzeti kroz ugovore ili kao stručne suradnike samo da su kvalitetni, dobro educirani i dobro osnaženi. Prema tome, ne mora biti zaposlenik centra nego dobar stručni suradnik djelatnik centra. To je jako dobro. A što se tiče roditelja koji će se tiče roditelja koji će se lišiti prava na roditeljsku skrb, to ste isto tako rekli, to je izuzetno rijetko. To mi jako dobro znamo da se to, ja znam jedan slučaj, a radila sam u centru 20 i nešto godina, samo jednom se to dogodilo. I u toj situaciji zaista ja sam uvjerena da se ne može dogoditi da to dijete koje mora biti lišeno to su užasno teške onda situacije u toj obitelji i koji to na sudu potvrditi da je to potrebno često puta i poslano na sud ali sud je to odbio nama, Centru za socijalnu skrb. Ako to prihvati i sud onda tu više o tome ne moramo uopće dalje, ne da ne moramo, nema se više što dalje reći. I sigurna sam da će onda nadležan Centar za socijalnu skrb to dijete na primjerenu obitelj udomitelja smjestiti i skrbiti. Ja vjerujem da to više neće biti ustanova socijalne skrbi. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednju repliku iznosi poštovana Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Fortuna vas sam pažljivo slušala i sigurna sam da sve što ste govorili, govorili ste iz svog iskustva u svom radu. Ma mene osobno zanima, nekako se ne mogu naći u toj šumi članaka, ali malo sam razgovarala sa sa dosta ljudi i ne znam evo možda možete mi vi objasniti. Šest mjeseci u stvarnosti čekanja na pokretanje brakorazvodne, svi su tako shvatili, čekanja na pokretanje brakorazvodne parnice to je u nekim slučajevima naprosto užasavajuće evo najblaže rečeno. Zaista, reklo bi se da svaki početak neke veze ili braka je iz ljubavi, a nijedna rastava nije sretna rastava, nema takve rastave obično se u to sve uvlače onda djeca. A čini mi se i ovaj dio priče koji se odnosi na plaćanje stanarine, odnosno na ostanak u stanu ili u obiteljskoj kući ili negdje pa do nerješavanja ovih pitanja imovinskih. Onaj koji ostaje sa djetetom ili ona dužni su plaćati, tako ljudi shvaćaju i ja sam oprostite shvatila, dužni su plaćati dakle drugoj strani njegovo stanovanje. To će biti igra bez granica. Zaista čini mi se, evo imate puno iskustva i sa djecom i uvlačenje u te procese i naprosto jedan jedan pritisak na tu djecu s kim će to dijete ostati. A da ne govorimo o onome da on mora sada sudjelovati u tome u izjavama koji mu je roditelj draži, a koji nije. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovana Višnja Fortuna. Ovo što ste rekli od 2 do 6 mjeseci je za sve one roditelje a kojih je na sreću puno, puno manje od ostalih roditelja koji se sami ne mogu dogovoriti. Obično se roditelji dogovore sami i posredovanja, ali za one roditelje koji se ne dogovore to je rok od 2 do 6 mjeseci. Taj rok da li je predugačak imamo raspon, to je dobro. to sad dolaze medijatori i tu sad dolaze ove sve struke o kojima sam govorila. I ako će oni, zašto ja cijelo vrijeme kažem dobra edukacija i dobro osnaživanje njih. Ako će oni znati odraditi taj dio posla onda sve ovo o čemu ste vi sada pitali bi trebalo biti riješeno. Ja očekujem iz mog iskustva da toga bude jako malo, ostalo baš onih koji se ne budu na nijedan način u roku od 6 mjeseci dogovorili jer je to gotovo, mislim gotovo, moguće je ali vrlo će biti rijetko. Isto tako roditelj koji ostaje, odnosno dijete koje ostaje sa roditeljem on ima pravo ostati u tom da Svi ti postupci dalje se dogovaraju. Zato vam kažem, sve je u postupku, što prije nije bilo. I još je nešto jako dobro što prije nije bilo, bilo je iznimno sudjelovanje djeteta je bilo iznimno i rijetko. Vjerujte da često puta je to itekako potrebno, barem ja koliko znam jer sam radila na mirenju 5 godina i dobro znam da smo mogli imati izjavu djeteta mi bi riješili to u 5 minuta. Jer vrlo često vam je dijete, ne vrlo često, djeca su iskrena i ona u trenutku ako znate i tu je jako važno tko će s tim djetetom razgovarati i kako će prići tom djetetu da ga ne uplaši i da nema itd., ako to znate a oni koji to znaju jako dobro mogu onda tu sve izvući na najbolje i najkvalitetnije rješenje za tu obitelj bila zajedno ili ne bila. Događa se da obitelj ostane i zajedno, nemojte uvijek misliti na razvod. Upravo zato i postoje ovi medijatori i svi ovi stručnjaci i postupak od dva do šest mjeseci da obitelj ostaje zajedno i zajedno ostaje nekad. Sada ćemo dati priliku potpredsjednici Vlade i ministrici socijalne politike i mladih Milanki Opačić da se očituje o stajalištima klubova. **Opačić, Milanka (SDP)** Evo samo kratko da još pojasnimo neke stvari, da naprosto u ovoj raspravi bude jasno kao što je rekla gospođa Sumrak, ja sam shvatila ovako, pa da vidimo što smo mi htjeli. Dakle, kad je u pitanju prenošenje roditeljske skrbi na drugu osobu, možda najplastičnije možemo objasniti na konkretnom slučaju. Dakle imate očuha koji živi deset godina sa djetetom, deset godina se brine za to dijete, vodi ga u školu, kupa ga, hrani, brine o njemu. Kad ima temperaturu dogodi se da majka evo umre. Ja vas pitam kome ćemo dati dijete na skrb, da li ocu koji s njim nije imao nikakve kontakte ili očuhu koji je o njemu brinuo i provodio roditeljsku skrb. To je ovo prenošenje roditeljske skrbi. Ja mislim da je ovaj sustav koji smo mi ovdje stavili puno pravedniji jer onaj koji se brine za dijete. Maloprije ste ovdje govorili ovoga i o tome što je brak i kako se brak može popraviti. Nema mehanizma, nema zakona koji brak može učiniti boljim. Ako se dvoje ljudi ne vole i ne razumiju i nemaju poštovanja jedni prema drugom, nema tog zakona koji mi to možemo njima nametnuti, učiniti ih boljim. Tako i ovo. Ovo je jedna životna situacija u kojoj mislim da ovo treba prepoznati i to je to prenošenje roditeljske skrbi. Obiteljski dom, ajmo isto na jednom primjeru. Činjenica je da je ovo jedno rješenje koje će se moći primijeniti tamo gdje imamo imovinu koja se može prodati, koja se može zamijeniti možda za dva manja stana, gdje postoje ljudi koji imaju pristojne prihode, ali ajmo sad ovako, imate majku koja je dobila skrbništvo nad djetetom jer se nisu mogli drugačije dogovoriti, da li je alternativa da ona ide van sa djetetom i plaća sam podstanarski stan. Dakle, ako smo htjeli zaštiti dijete, onda kažemo dijete, pa ajmo opet o praksi. Većina muškaraca izađe iz svog stana i ostavi svoj stan djetetu, većina. tako, mi u principu radimo zakon za neke situacije u kojima nemamo baš takvo stanje gdje onda zakonski moramo štititi djecu. Što se tiče opterećenosti centra, da, jako su opterećeni ali još jedanputa samo u ovom zakonu smo ih lišili 4 posla, nisu više posebni skrbnici djeci, osobama s invaliditetom, ne odlučuju o suglasnosti u vezi s imovinom, ne sastavljaju nagodbe o uzdržavanju i nisu više mješači u sudskim postupcima, 4 posla ih lišavamo ovim zakonom. Sukob interesa, da li postoji sukob interesa ovo sad u ovom spajanju. Dakle, jako smo se mučili i dodatno smo i zbog toga se odlučili ovo spojiti ajmo reć pod jednu instituciju iako obiteljski centri i dalje ostaju u svojim prostorima, svi njihovi djelatnici dakle samo ćemo udružiti snage da bismo zajednički što bolje rješavali sa postojećim kapacitetima probleme koje imamo. Nema sukoba interesa zbog toga što smo odlučili formirati ovaj centar za zastupanje, dakle poseban centar u kojem će raditi tih 8 ljudi koji imaju pravosudni ispit u četiri ustvari naša centra Zagreb, Split, Rijeka i Osijek jer su nam tamo i sjedišta sudova pa onda nećemo imati tu vrstu dodatnih troškova tako da smo na taj način riješili da nemamo nikakvog sukoba interesa. Razmišljali smo i o tome da dio damo ne znam ili državnom odvjetništvu ili nekom drugom. Međutim svi se oni ponekad nađu u sudskom sporu i upravo zbog toga što smo tražili da izbjegnemo bilo kakav sukob interesa morali smo evo ići na ovaj modalitet, dakle posebnog centra za zastupanje. Htjela bih još samo dodati, e kad je u pitanju ovo priznavanje očinstva dakle za državljane koji se izvan RH, to će riješiti to će riješiti zakonom međunarodnom privatnom pravu, dakle mislim da je to zakon koji bi vrlo brzo trebao doći ovdje u Sabor i Obiteljski zakon u ovom dijelu taj dio ne može riješiti. I još nešto samo pojašnjenja oko ovih dva mjeseca, četiri mjeseca čekanja. Dakle u situacijama kada imamo visoko konfliktni razvod braka, kad imamo nasilje u obitelji onda idemo odmah u razvod, nema nikakvih dva mjeseca, nema nikakvog čekanja, odmah se ide u razvod braka. Ovo je ustvari i možda jedan mehanizam gdje smo ih htjeli prisiliti da idu na medijaciju ali isto tako da u tom vremenu tko će pristupit savjetovanju i obiteljskoj medijaciji jer je onda to pokazatelj sucu, dakle cijelo vrijeme smo pričali o tome da moramo negdje procijeniti tko je suradljiviji jer će taj biti bolji roditelj, jel tako? Pa ajmo dati i taj neki period gdje centar može, dakle mi smo unutra propisali u zakonu da centar mora u svom izvješću reć koji je taj roditelj koji je bio suradljiv, koji je taj roditelj koji je htio doći i u savjetovalište i u obiteljsku medijaciju zato što taj roditelj pokazuje da je njemu onda stalo do zajedničke skrbi za dijete. Eto to je samo, u tom segmentu, ali gdje god imamo bilo kakvu opasnost od bilo kakvog nasilja ili nečega istog trena se ide u razvod braka i nikakvih okolišanja. Evo hvala vam lijepa vama koji ste govorili u ime klubova u raspravi i naravno popodne nastavljamo dalje. Imamo prijavljene dvije replike ali smo prekoračili ovaj rok za stanku, pa ćemo ići u 15 sati. Hvala. Hvala.